Presidenten [09:00:10]: Representanten Nils T. Bjørke, som har vært permittert, har igjen tatt sete. Det foreligger to permisjonssøknader: – fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om velferdspermisjon for representanten Gisle Meininger Saudland i dagene 5. og 6. juni – fra Fremskrittspartiet stortingsgruppe om permisjon

[09:01:11] På vegne av representantene Rasmus Hansson, Une Bastholm og meg selv vil jeg gjerne fremme et representantforslag om hvordan vi kan få fart på den grønne omstillingen.

Lønseth (H) [09:01:39]: På vegne av re- presentantene Erna Solberg, Sveinung Stensland, Mudassar Kapur og meg selv vil jeg gjerne framsette et representantforslag om bedre forebygging av og mer kunnskap om voldelig ekstremisme og radikalisering.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

for sa- ken): Først vil jeg si tusen takk til komiteen for godt samarbeid i arbeidet med folkehelsemeldingen. Det har vært et stort og omfattende arbeid, og vi har fått mange skriftlige og muntlige høringsinnspill. Jeg regner med at partiene vil legge fram sine forslag og synspunkt debatten. Folkehelsen i Norge er jevnt over god. Høyere levealder og økt livskvalitet er to gode indikatorer på det. Selv om folkehelsen jevnt over er god, er det fortsatt utfordringer vi må ta tak i og løse. Sykdomsbildet i Norge er dominert av ikke-smittsomme sykdommer som hjerte- og karsykdom, kreft, kols, rus, psykiske lidelser og demens. Ikke-smittsomme sykdommer er en viktig årsak til tapte leveår for begge kjønn i Norge, men mange ikke-smittsomme sykdommer kan også forebygges og reduseres. reduseres. Høyre mener det skal være enkelt å ta gode valg for egen helse og livsstil. Hver enkelt av oss skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv, det er viktig at vi fører en folkehelsepolitikk som i størst mulig grad bygger på positive virkemidler, med belønning og stimulering. Høyre mener det er særlig viktig å sikre barn og unges og sårbare gruppers rett til å leve i helsefremmende omgivelser. Gode levekår, god helse, livskvalitet og trivsel henger sammen. Ensomhet er en stor folkehelseutfordring som vi dessverre har sett øke hos særlig unge og eldre i samfunnet vårt. Ensomhet kan være vondt, og det kan føre til redusert livskvalitet og psykisk uhelse. Etter koronapandemien, da mange ble mer ensomme og isolerte, er ensomhet et av de viktigste områdene vi må følge opp. I fjor fikk Høyre flertall på Stortinget, sammen med Fremskrittspartiet, SV, Venstre, Kristelig Folkeparti, Pasientfokus og Rødt, for å gjøre mer for å forebygge og redusere ensomhet. Et av tiltakene var å få på plass en na sjonal handlingsplan mot ensomhet som skulle ha konkrete tiltak og være mer forpliktende. Dessverre følger ikke regjeringen opp det på en tilstrekkelig måte i folkehelsemeldingen, men de sier at de vil vurdere en nasjonal handlingsplan i 2025. Det er skuffende og viser at ensomhet er en folkehelseutfordring som kanskje ikke tas nok på alvor. Rådet for psykisk helse, som består av en rekke organisasjoner innen psykisk helse, har uttalt at regjeringen ikke viser handlekraft ved kun å vurdere en handlingsplan. Derfor håper jeg at flertallet her i salen i dag, som også utgjorde flertallet for forslagene i fjor, støtter forslaget om at regjeringen skal følge opp arbeidet med ensomhet og ikke bare vurdere det. Høyre mener at regjeringen kunne vært mer offensiv i folkehelsemeldingen når det gjelder arbeidet med fysisk aktivitet. Norge har satt seg klare mål fram mot 2025 og 2030 når det gjelder utvikling av ikke-smittsomme sykdommer, men det vi ser, er at Norge sliter med å nå målet om å få ned graden av fysisk inaktivitet og å stoppe økningen i andelen med fedme og diabetes. Det er en utvikling som kan føre til redusert livskvalitet for den enkelte og store utgifter for samfunnet. Fysisk aktivitet fremmer god helse, gir overskudd og er et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av flere diagnoser og tilstander, bl.a. depresjon, høyt blodtrykk og diabetes type 2. type 2. Høyre mener at fysisk aktivitet må foreskrives på samme måte som vi foreskriver medisin. Derfor vil Høyre forsterke ordningen med grønn resept ved å se på nye oppfordringsmodeller, som f.eks. mer veiledning når det gjelder fysisk aktivitet og kosthold. Det vil kunne gi fastlegene flere henvisningsmuligheter og sørge for at den enkelte får en ny og bedre livsstil. Vaksiner er et viktig tiltak for å beskytte befolkningen mot spredning av smittsomme sykdommer, men også for å ta ned belastningen i helse- og omsorgstjenesten og i arbeidslivet. Høyre er opptatt av at flere skal gjennomføre vaksinering for å sikre bedre helse i befolkningen. Solberg-regjeringen satte det på dagsordenen i 2018 ved å legge fram en utredning om å innføre et voksenvaksinasjonsprogram. Regjeringen varslet at det ville komme et voksenvaksinasjonsprogram i folkehelsemeldingen, men heller ikke her har regjeringen levert. De har kun sagt at det skal arbeides med. Høyre mener at vi må gjøre mer i vaksinasjonsarbeidet. Derfor foreslår vi å få på plass et voksenvaksinasjonsprogram, stille krav til helsepersonell om å ha relevante vaksiner og be regjeringen se på hvordan apotekenes rolle i vaksinasjonsarbeidet kan styrkes for å få opp vaksinasjonsgraden.

[09:08:21]: I dag debatteres det viktige tiltak for å styrke folkehelsen. Vi vet at vaner i tidlig alder påvirker oss gjennom store deler av livet. Det er derfor viktig at vi styrker det forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge. Vi ser en stor økning i forbruk av energidrikk blant unge. Foreldrene ønsker at det skal reguleres, for mye koffein er farlig for unge kropper i vekst, men Høyre velger å ikke støtte dette. Er det sånn at Høyre mener det er greit at unges energidrikkforbruk øker, og er dette da en ikke-eksisterende problemstilling for representanten Svardal Bøe og hans parti?

folkehelsemeldingen nå at vi skal se på flere virkemiddel, fordi vi også ser utfordringen, men vi mener – som Mattilsynet også konkluderte med i 2019 – at det er et for inngripende tiltak å innføre en aldersgrense. (A) [09:10:02]: Det er jo sånn at for- eldrene ønsker dette. Vi hører foreldre som forteller om at barna argumenterer med at det ikke er forbudt for dem å kjøpe det. Vi ser at til tross for at representanten peker på alle de gode tingene Høyre gjorde i regjering, øker forbruket. Da er det vanskelig å se på at det grepet som faktisk vil kunne redusere forbruket vesentlig blant unge under 16 år – det grepet som omtales som «for inngripende», men som reelt sett vil løse utfordringen vi står i – ser Høyre bort fra. Jeg mener at spørsmålet fortsatt Høyre se på et tiltak som faktisk vil fungere, som faktisk vil gjøre at alle butikker har en aldersgrense, og at foreldre får hjelp til å regulere eller redusere forbruket av energidrikk hos barn og unge?

Til denne folkehelsemeldinga noterer eg meg at Høgre tek til orde for å fremja andre tiltak, utan å nemna eitt einaste, og beveger seg bort frå at lovregulering vil kunna ha effekt. effekt. Eg tykkjer det er litt underleg at Høgre sit igjen utan eit skikkeleg motsvar på regulering av usunn mat og drikke, særleg då retta mot born og unge, sidan ein ikkje her i dag støttar fleirtalet i komiteen i høve til innføring av forbod mot marknadsføring av usunn mat og drikke.

Det kom en Fafo-rapport nå i vår som viser at det er en intensjonsavtale som har hatt god virkning på å redusere den typen innhold i de ulike matvarene. Det var også vi som var med på å videreføre MFU, Matbransjens Faglige Utvalg, som ble opprettet da Jonas Gahr Støre var helse- og omsorgsminister, og vi har styrket den ordningen.

for, ikke er skikkelig utredet. Det samme forslaget kom også i 2012, men ble skrotet av nettopp Myrvolds egen regjering, fordi en så at det var flere juridiske utfordringer med å innføre et sånt markedsføringsforbud mot barn og unge.

Tykkjer ikkje representanten Svardal Bøe at folkehelsetiltak òg krev politiske musklar som faktisk gjev oss effekt, i staden for at ein heile vegen syner til ordningar og organisering som ikkje held tritt med utviklinga,

andelen salt, sukker og mettet fett fra ulike matvareprodukt som selges i butikkene. [09:15:42]: Folkehelsen i Norge har vært gjennom litt av en reise de siste 200 årene. Vi er friskere og lever lenger enn generasjonene før oss. Det er resultatet av rett utvikling på mange områder: bedre samfunnsforhold og levekår, medisinske gjennombrudd og gode folkehelsetiltak. For Arbeiderpartiet handler folkehelsepolitikken om at vi i fellesskap skal ta ansvar for helseutfordringene i samfunnet, ikke legge ansvaret på den enkelte alene, samt sikre at alle har muligheten til å holde seg friske og leve et godt og langt liv uavhengig av hvor og hva man kommer fra. Da må vi redusere sosiale forskjeller. Det er for oss målet med alt folkehelsearbeid. Vi har flere utfordringer som må løses for å gjøre den norske folkehelsen bedre. Folk med kort utdanning lever i snitt fem til seks år kortere enn dem med lang utdanning. Det er 14 14 års forskjell i levealder mellom de 1 pst. rikeste og de 1 pst. fattigste i Norge. Det er grunnleggende urettferdig. Vi som politikere må tørre å ta grep og vise samfunnsansvar. Vi må ikke glemme at det viktigste vi kan gjøre for folkehelsen, er å ha et samfunn med små forskjeller, uavhengig av hvor vi bor og hvor mye vi tjener, der ungene våre har like muligheter til å lykkes, og å ha gode skoler og barnehager der alle møtes, et arbeidsliv som inkluderer og sikrer de ansatte ordentlige forhold, og kultur- og idrettstilbud der alle unger kan delta, uavhengig av hvor mye foreldrene tjener. I Norge skal alle være trygge på at fellesskapet stiller opp når du trenger det. I motsetning til Høyres vektlegging av den enkeltes ansvar tar vi nå folkehelsepolitikken i en mer rettferdig retning som legger vekt på gode løsninger som vi får til i fellesskap. Det koster oss også mindre å forebygge enn å behandle, både for den enkelte og for fellesskapet. Forebygging er også viktig for å sikre en bærekraftig helsetjeneste som sikrer at alle får hjelp når de trenger det. det. Vi lever i en tid da vi påvirkes mer av omgivelsene våre. Det påvirker også helsen vår gjennom vaner og valg som vi tar. Vi har større utfordringer med overvekt, fedme, psykisk uhelse og ikke-smittsomme sykdommer. Dette dominerer sykdomsbildet. Hva vi spiser og drikker, hvor mye vi beveger oss, hvordan vi sover, relasjoner, stress og tobakk – alt påvirker helsen vår, både fysisk og psykisk. Det er ikke tilfeldig hvem som rammes hardest av kroniske sykdommer. Vi må gjøre det lettere for alle å kunne ta sunne og gode valg som fremmer god helse, og som gjør det enklere for oss å holde oss friske og leve et godt liv uten hjelp fra helsetjenesten. Vi oppnår ikke det med å bruke pekefingeren og moralisere over folks vaner og liv, heller ikke gjennom å late som at folk tar de kloke valgene bare de får nok informasjon. Det er ikke slik det fungerer. Skal vi lykkes med forebygging og å få til gode vaner, må samfunnet være på banen, særlig på vegne av barn og unge.

lyttet til behovet for flere grep. Ett av dem handler om energidrikk. Inntaket av energidrikk har skutt til værs, og de yngste ungene får stadig i seg mer. Energidrikk er ikke ment for unger og bør heller ikke selges til barn. Vi vet at det er skadelig. Derfor er det riktig å innføre en aldersgrense på 16 år. Det handler om å lytte til bekymrede foreldre, fagfolk og forbrukere. og forbrukere. Stadig flere unger rammes av overvekt, og mengden reklame barn og unge utsettes for, påvirker kostholdet deres. Derfor er det riktig å gjøre noe med det ved å innføre et forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke som er rettet mot barn og unge under 18 år. år. Barn og unge utsettes også for en aggressiv og ulovlig markedsføring med mål om å få dem til å ville endre på utseendet sitt: fillers, botox og før- og etterbilder på populære kanaler som TikTok og Instagram. Det bidrar til kroppspress, og det handler om psykisk helse. Det avdekkes lovbrudd på lovbrudd, men få sanksjoneres. Det er bra at et flertall er med på at det er riktig å øke

(H) [09:21:01]: Vaksine er viktig for å hindre spredning av smittsomme sykdommer og beskytte befolkningen mot dem. Vi har hatt en lang prosess i Stortinget om innføring av et voksenvaksinasjonsprogram. FHI kom med en utredning av det i 2018, Arbeiderpartiet har stilt seg bak flere merknader og forslag om innføring av det. I fjor høst ble det bl.a. uttalt fra regjeringen at en skulle legge fram et voksenvaksinasjonsprogram i forbindelse med behandlingen av folkehelsemeldingen. Nå har vi behandlingen av det er fortsatt ikke kommet noe forslag om innføring av et voksenvaksinasjonsprogram. Spørsmålet mitt er: Hva er grunnen til at Arbeiderpartiet og regjeringen ikke følger opp det en var veldig ivrig etter da en satt i opposisjon på Stortinget, og når vil en legge fram en innføring av et voksenvaksinasjonsprogram i Norge? [09:21:54]: Vi har gode og lange tradisjoner og gode resultater med bruk av vaksiner i Norge. Det handler om at de er tilgjengelige, at de er frivillige, og at det er god informasjon om dem. Det arbeides selvfølgelig også med å følge opp forslag videre i regjeringen. Det arbeidet er satt i gang, og det er gitt oppdrag til underliggende etater. Arbeidet det blir bedt om at skal settes i gang, vil også bli fulgt opp.

foreslo Arbeiderpartiet at en skulle innføre obligatorisk vaksinering av barnehageansatte i Norge. Høyre går ikke så langt, men vi har bl.a. fremmet forslag i denne saken om at vi vil innføre vaksinekrav til helsepersonell, for vi mener at det handler om forsvarlighet. Vi mener at det handler om pasientsikkerhet, og at en skal kunne forvente at helsepersonell har vaksinert seg for å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. Spørsmålet er da: Hvis det er slik at Arbeiderpartiet fortsatt har den politikken de hadde i 2019, om at de ville ha obligatorisk vaksine for barnehageansatte,

tiltak som det store flertallet i befolkningen ikke er for. Det å sikre at de som er sårbare og syke, får ansvarlig helsehjelp også under f.eks. en pandemi, er kjempeviktig, og det har man også rutiner for. Det aller viktigste for å sikre at man opprettholder den høye vaksinasjonsgraden som vi har i Norge,

Jeg lurer derfor på om representanten Myrseth visste at statsminister Støre, da han var helseminister, skrotet et likt forslag om reklameforbud, da hun fremmet dette under komitébehandlingen av folkehelsemeldingen. [09:24:57]: Det fine med verden er at den går framover, og man må alltid gjøre nye vurderinger ut fra den situasjonen som vi er i i dag. Politikken er heldigvis også dynamisk, ikke statisk. Når vi ser hvor mye reklame barn og unge blir utsatt for daglig, mener jeg det er helt riktig å ta de grepene som vi nå tar. Det som er spesielt, er at partiet til representanten Hoksrud ikke har et eneste tiltak for å gjøre noe for å ivareta barn og unge når det gjelder den markedsføringen som man blir utsatt for daglig, som er skadelig for barn, og som man burde ta grep mot.

og er glad for at jeg er med i et parti som fremdeles tar nye, viktige grep for å sikre folkehelsen for barn og unge.

vil no Senterpartiet og Arbeidarpartiet starta ein gjennomgang av lova med det føremålet at ein skal styrkja folkehelsearbeidet. Desse åra har gjeve oss verdifull erfaring og kunnskap på ei rekkje område. Det er ingen tvil om at det er kommunane og lokalsamfunna i heile landet som har den avgjerande og definerande krafta i folkehelsearbeidet. Difor har me innretta fleire målretta tiltak for å byggja opp under eit aktivt folkehelsearbeid i kommunane.

Ordninga byggjer på dei prinsippa som er presenterte i folkehelsemeldinga, om eit større og meir aktivt samarbeid mellom lokale, regionale og statlege aktørar for å nå målsetjinga i prosjekta.

Vår opptrappingsplan vil ha særleg merksemd på dei breie, førebyggjande tiltaka og på styrking av lågterskeltilbod i kommunane, med klåre målsetjingar som vil gje resultat.

Momskompensasjon gjev organisasjonane naudsynt handlingsrom til aktivitet, leik og meistring i sine respektive lokalsamfunn. For å omsetja dei beste folkehelsetiltaka i handling vil me oppretta eit folkehelsepolitisk råd. Her vil ein kunna fremja gode tiltak på tvers av sektorar og nivå i det offentlege, noko som igjen vil gje endå betre politisk retning i vårt folkehelsearbeid. Det er òg tiltak me på Stortinget kan bidra med. Dette handlar mykje om lov- og forskriftsregulering. Eg vil visa til vår oppmoding til regjeringa om å forskriftsfesta forbod mot marknadsføring av usunn mat og drikke overfor barn under 18 år. Barn og unge lever i dag i ei digital verd, der mange aktørar har stor påverknadskraft gjennom marknadsføring. Ein skal ikkje utsetja barn og unge for denne typen reklame. Den siste tida har me sett fleire tilfelle av reklame for usunn mat

Eg er òg nøgd med at eit fleirtal støttar Senterpartiet og Arbeidarpartiet i å innføra aldersgrenseregulering av energidrikk. I dag finst det ikkje ei slik regulering, berre enkelte aktørar som handterer ei normert aldersgrense. at me i dag ber om ei slik innføring, vil potensielt sikra mange mot unødvendig og for stort inntak av slik drikke. Det har vore ein eksplosiv vekst i konsumet, og auken er størst hjå barn og ungdom mellom 10 og 15 år.

Senterpartiet også et representantforslag i 2021, med 13 tiltak, fordi dette var noe av det viktigste Senterpartiet var opptatt av. Hvor er det egentlig blitt av Senterpartiets engasjement for antibiotikaresistens? Hans Inge Myrvold (Sp) [09:33:01]: Antibiotikare- sistens er sjølvsagt eitt av mange viktige område, òg knytt opp mot folkehelsedelen av helsepolitikken,

er den nasjonale strategien. Den utløp i 2020. Norge ble som alle andre land rammet av en koronapandemi som gjorde at det arbeidet ble noe forsinket. Nå er vi halvveis i denne perioden, ennå er ikke den nasjonale strategien for antibiotikaresistens lagt frem eller fornyet. I tillegg sa faktisk Senterpartiet i Stortinget i 2021, i forbindelse med folkehelsemeldingen i 2019, at de krevde årlige statusmeldinger til Stortinget om arbeidet mot antibiotikaresistens, både globalt og nasjonalt. Det er egentlig ingenting å spore av dette lenger, heller ikke i folkehelsemeldingen. I den forbindelse fremmer faktisk vi et forslag om at denne strategien nå må komme. Så jeg spør egentlig igjen, jeg: Hvor er det blitt av det sterke engasjementet til Senterpartiet mot denne store helsetrusselen?

Hvis det ender opp med et totalforbud mot matvarer som defineres som usunn mat og drikke, er det mange norske produkter som vil kunne rammes av det reklameforbudet, bl.a. kjeks, is, brus, saft, syltetøy, yoghurt, juice og sjokolademelk. Det er mange slike norske produkter som befinner seg i kjøleskap og kjøkkenhyller i de tusen hjem. Kan representanten fra Senterpartiet, som i alle andre sammenhenger er sterke forsvarere for det norske jordbruket, garantere at reklameforbudet ikke vil ramme Tines folkekjære og norskproduserte varer som sjokolademelk, Litago eller yoghurt?

nettopp gitt eit folkehelseperspektiv og ikkje minst at den oppveksande generasjonen så sterkt treng handlekraftige politikarar som set folkehelsearbeidet fyrst.

Antibioti- karesistens handler ikke om produksjon av antibiotika i Norge. Det handler om at folk dør fordi man har brukt for mye antibiotika og feil antibiotika

[09:39:28]: Folkehelse handler om utrolig mye, mens veldig mye i denne folkehelsemeldingen handler om alt man skal forby, og alt man ikke liker, og et stort ønske fra en del organisasjoner som tror at bare man kommer med et forbud, har man løst problemet. problemet. Det er å stikke hodet i sanden og håpe at det går over. Hva er god folkehelse? Det vil være svært forskjellig fra person til person. For noen er trening god folkehelse, men for en annen person kan det oppleves som det stikk motsatte. Jeg mener at god folkehelse handler om at folk skal ha det godt med seg selv og ikke bli sykelig opptatt av alltid å handle riktig og i tråd med det helseministeren og en del andre formyndere vil pålegge en, som mener at det er slik man skal leve sitt liv. I denne meldingen står det vanvittig mange fine ord, og det er mange visjoner, men det er få konkrete forslag. I meldingen er ordet «vurdert» nevnt hele 85 ganger. Det sier vel det meste. Samtidig er det faktisk konkrete forslag der. forslag der. De konkrete forslagene handler stort sett om forbud og påbud og et ønske om å styre folks liv. Fremskrittspartiet er imot den overformynderpolitikken vi ser fra venstresiden. Nå skal man forby nettsalg av snus, forby markedsføring av usunne varer for barn og unge, innføre aldersgrense på kjøp av energidrikker, forby røyking på enkelte steder – men man kan ikke bare forby alt man ikke liker. Dette er slik man løser ting i diktaturer, men ikke hos frihetselskende mennesker i demokratier som Norge. Vi er imot å lovfeste ting som for de aller fleste bare er sunn fornuft. Det må være grenser for politikken og for hvor inngripende den skal være. Jeg mener folkehelse handler om så mye mer enn mye av det som er nevnt i denne meldingen. Det handler om at folk skal føle seg inkludert og involvert, ikke utenfor og ekskludert, og at man ikke skal bli sett ned på fordi man enten er litt annerledes eller kanskje gjør noe som ikke alle andre liker. Det handler ikke minst om den enkeltes psykiske helse, for hvis man har behov for hjelp, skal man få det. Da hjelper det fint lite for folkehelsen at det har blitt enda vanskeligere å få hjelp under denne regjeringen, og at køen av barn og unge som venter på hjelp, har økt med 44 pst. Det betyr at det nå er mer enn 5 000 barn som venter på hjelp i psykiatrien. Noe annet det skrives mye om i denne meldingen, er mat. Jeg er helt enig i at det aller beste er et sunt og balansert kosthold. Det innebærer også at det skal være lov til å kose seg. seg. Er det noe som er usunt, er det hele tiden å gå rundt og tenke på om det man spiser, er sunt nok, eller å telle kalorier. Det kan føre til at man utvikler spiseforstyrrelser, enten det er en overspisingslidelse eller f.eks. anoreksi.

Samtidig som utfordringene øker i stort tempo, ser vi at flere av dem som driver med både rådgivning og behandling av spiseforstyrrelser, får sine bevilgninger kuttet med dagens regjering. Ventelistene øker, færre får hjelp – dette er jeg skikkelig bekymret for. Jeg tror også at en stor del av en god folkehelse er å få velge selv, enten det gjelder hvem som skal komme hjem til deg når man trenger hjemmetjeneste, hvilket sykehjem man skal bo på når man har behov for en sykehjemsplass, eller hvor man skal motta behandling. For meg er det viktig med valgfrihet, men det er ikke dagens regjering opptatt av. Vi vil gjeninnføre og sikre ordningen

kanskje spesielt hos de eldre. Vi vet dessverre at altfor mange sitter alene og ikke får nok aktivitet. Ensomhet er et folkehelseproblem. Derfor er det viktig å jobbe for at alle skal få et godt tilbud,

ikke vil gjøre noe med aggressiv markedsføring av kosmetiske operasjoner for barn og unge, når man mener det er greit å ha aggressiv markedsføring av usunn mat og drikke, og når man mener at det er bedre at de voksne får røyke i bilen enn at ungene

Jeg opplever at det nå er et flertall som ikke tror på vanlige folk, ikke tror på enkeltmennesket, ikke tror på at folk klarer å ta gode valg selv. Det gjør Fremskrittspartiet, men det er synd at det er sosialister som ikke gjør det.

Om ei rekke forslag og strategiar til saka i dag, som til dømes aldersgrenseregulering av energidrikk, uttrykkjer Framstegspartiet at dei ikkje under nokon omstende vil slutta seg til ei tydlegare regulering av drikker

på representanten Myrvold og meg er at jeg mener at det er noe folk skal få være med og bestemme selv. Jeg tror ikke at det som er god folkehelse for Myrvold, er det samme som er god folkehelse for meg. Det er bare å se på oss, så skjønner man det. Folkehelse handler om at folk skal få lov til å leve sitt gode liv,

meldingen. Et samfunn med små forskjeller og tilgang på universelle velferdsgoder er den beste måten å tilrettelegge for god folkehelse på. Helse er ikke bare fravær av sjukdom, men også en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære. Vi lever i en tid der det offentlige helsevesenet trues av framveksten av private helsetjenester. Flere og flere med høy inntekt i Norge kjøper seg forbi køene i lite tilgjengelige offentlige helsetjenester. En sterk offentlig helse- og omsorgstjeneste styrt og finansiert av fellesskapet er avgjørende for å håndtere økende sosiale og geografiske forskjeller og for å hindre en todeling av helsetjenesten. For å skape et samfunn der alle mennesker har lik tilgang på kvalitetsbaserte helsetjenester, må vi regulere det private helsemarkedet, som er tilgjengelig for de få og ikke for de mange. de mange. Vi lever også i en dyrtid. Veldig mange mennesker synes det er vanskelig å ta de gode valgene fordi prosessert mat er billigere enn sunn mat. Det er også mekanismer vi er nødt til å se på og regulere mye mer. Det kan ikke være sånn at det skal straffe seg å være fattig i Norge. God folkehelse handler ikke bare om tilgangen til helsetjenester, det handler også om å gjøre noe med sosiale faktorer som påvirker helsen til enkeltpersoner og grupper i samfunnet. Vi må sikre økonomisk trygghet og gode sosiale ordninger, rimelige boliger, trygge arbeidsforhold, god utdanning og sosial støtte. Ved å skape et samfunn der disse grunnleggende behovene blir møtt, reduserer vi også ulikheten og fremmer en bedre helse for alle.

et arbeidsliv som er preget av mer midlertidighet, mer deltid, lavere lønn og dermed også lavere pensjon, samt høyere sjukefravær og annet fravær. 86 pst. av minstepensjonistene i Norge er kvinner. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet gir i tillegg en stor likelønnsutfordring, hvor det arbeidet kvinner typisk utfører, systematisk lønnes lavere enn det arbeidet menn typisk utfører. På kvinners arbeidsplasser er man mer utsatt for vold, trusler om vold og belastningsskader. Langt flere kvinner enn menn blir uføre i løpet av livet, og langt færre kvinner enn menn får innvilget yrkesskade. yrkesskade. I rapporten til kvinnehelseutvalget, «Den store forskjellen: Om kvinners helse og betydning av kjønn for helse», vises det til at vi trenger mer kunnskap om arbeidshelse og kjønn. Derfor har jeg i dag fremmet et forslag om å sette ned et hurtigarbeidende utvalg som ser på arbeidshelsen i kjønnsperspektiv. Både nasjonale og internasjonale studier viser at det er store forskjeller i helsen og dødeligheten mellom minoritetsgrupper og majoritetsbefolkningen. Innvandrere i Norge rapporterer oftere helseplager enn majoritetsbefolkningen. Koronapandemien viste også at denne gruppen var særlig utsatt. Folkehelsemeldingens relativt tynne omtale og tiltak for å forbedre denne gruppens helse viser at vi trenger mer mer arbeid, og illustrerer også en blindsone hos myndighetene. Derfor har jeg i dag fremmet et forslag om at regjeringen i arbeidet med handlingsplanen mot rasisme og diskriminering også vurderer å legge fram tiltak som reduserer rasismens virkning på helse.

[09:57:03]: I likhet med represen- tanten Hussein er undertegnede opptatt av å utjevne sosiale forskjeller. Folkehelsemeldingen er innrettet for å sikre dette, og en av de viktigste tingene vi kan gjøre, er å redusere røyking i samfunnet. FHI sier at så mye som 11 pst. av barn kan bli utsatt for passiv røyking. Derfor foreslår regjeringen å ta noen grep for å redusere dette, bl.a. å forby røyking i bil med barn. Kreftforeningen jubler. Overraskende nok har representanten og hennes parti gått mot dette. Mitt spørsmål er derfor: Hvorfor vil SV og representanten Hussein kjempe for voksne folks frihet til å røyke der de vil, på bekostning av barns helse? Marian røyking er en stor folkehelseutfordring. Samtidig har arbeidet med både røykeloven og annet folkehelsearbeid over tid vist at andelen av den norske befolkningen som røyker, har gått ned. Representanten Røed viser til FHIs tall om 11 pst. Disse tallene er basert på gamle data og studier som indirekte var hva folk selv hadde rapportert. Det er ikke sånn at vi vinner de siste prosentene av folk som utsetter barn for røyking, med enda et lovforbud. Jeg tenker at når flere undersøkelser har vist at folk flest er mot at man skal røyke i nærheten av barn – 80 pst. av befolkningen støtter det – handler det mer om at vi må få med oss de siste prosentene som utsetter barn for røyking, i stedet for å komme med moraliserende pekefingre. [09:58:56]: Med all respekt: Jeg sy- nes ikke det er spesielt moraliserende å si at i Norge skal du ikke ha lov til å røyke i bilen din når barnet ditt sitter i den. Jeg synes heller ikke det er spesielt moraliserende å si at du ikke har lov til å røyke på sidelinjen Vi vet at på begynnelsen av 2000-tallet var det en debatt – og noen av dem som sitter i salen, var sikkert en del av den også – om hvorvidt man skulle kunne røyke på eliteseriearenaene i Norge. Nils Arne Eggen byttet ut røyken med tyggegummi, og jeg synes det er på tide at man også bytter ut røyken med tyggegummi langs fotballbanene og i bilen. Jeg legger merke til at SV ikke vil stemme mot dette i forbindelse med folkehelsemeldingen, så spørsmålet er om det legges inn en buffer for at SV kan snu i denne saken når lovforslagene kommer til Stortinget. Det er litt underlig å nikke til noe i behandlingen her i Stortinget i dag, men uttale at man er imot og skal stemme imot noe når lovforslaget kommer til Stortinget. [09:59:56]: Jeg ser fram til at regjeringen legger fram det lovforslaget som Solberg-regjeringen sendte ut på høring i sin tid. Problemet her er kanskje også at at regjeringen kanskje ikke helt har funnet sin egen folkehelsemelding, og at røykeloven akkurat nå kanskje virker som det viktigste tiltaket som regjeringen har lagt fram i denne folkehelsemeldingen, noe jeg synes egentlig er synd. Da røykeloven i sin tid kom, var det en samlet fagbevegelse som var for den, men akkurat nå, når det gjelder de siste prosentene av befolkningen – den befolkningen som vi vet – har vi allerede en lov som regulerer og sier at barn har rett til røykefrie områder. Det er en del lovgivning som er på plass, og da bør vi heller satse på å få med oss

godt arbeid med en viktig sak. Det er veldig fint å få lov til å være innbytter i denne debatten. I finanskomiteen, der jeg sitter, diskuterer vi veldig mye ulikheten i Norge i kroner og øre, og det er viktig nok, men men det dere har jobbet med i denne saken, handler om ulikhet rett inn på selve livet, som kanskje er enda viktigere. Det for meg mest alvorlige i folkehelsemeldingen er at den slår fast at vi har økende sosiale helseforskjeller i Norge – ikke bare at de er store, men at de øker. I en tid der jeg tror vi alle håper at vi går i riktig retning, går vi egentlig i feil retning. Meldingen slår også fast at folk med lengre utdanning i snitt lever fem til seks år lenger enn folk med lav utdanning. Det er rett og slett dødens klasseskille på alle mulige måter. Det er også 14 års forskjell i levealder mellom den rikeste prosenten og den fattigste prosenten i Norge. På en måte er folk som har lav inntekt og lav utdanning i Norge, utsatt for i hvert fall fire trusler på en gang. På den ene siden har man mer krevende livsvilkår, man har dårligere økonomi, og det er krevende i seg selv. Man lever også kortere, det tas år fra livet ditt.

åpenbart at lav økonomisk ulikhet og universelle helsetjenester er det viktigste grunnlaget også for folkehelsen. På en måte kan man snakke om høna og egget: Har man dårlig helse fordi man har dårlig økonomi, eller dårlig økonomi fordi man har dårlig helse? Man kan finne en løsning for både høna og egget, og i finanskomiteen er vi opptatt av en skattepolitikk for å få ned de økonomiske forskjellene. Jeg tenker at en undersøkelse som kom denne uken, sier det veldig tydelig: Én av åtte i Norge føler på indre uro ganske ofte på grunn av økonomien.

Det første jeg vil legge vekt på, er egenandeler. Egenandeler er en økonomisk byrde for folk til vanlig, men i den priskrisen vi har nå, når vi vet at mange ikke har råd til både å holde huset varmt og å sette mat på bordet, er det klart at egenandelen for å gå til legen er en økonomisk byrde. det første skrittet for å kunne få hjelp av det offentlige helsevesenet at man har råd og mulighet til å gå til legen. Derfor fremmer vi et forslag om lavere egenandelstak ikke minst å utvide grensen for gratis helsetjenester fra 16 til 18 års alder. Spesielt når vi har denne fraværsgrensen, er det faktisk ganske urettferdig at 16–17-åringer er nødt til å betale en egenandel hver gang de er litt syke og ikke kan gå på skolen. Det andre jeg vil fokusere på, er kosthold, som dere allerede har diskutert en del. Det er helt klart at kosthold og økonomi henger sammen. Det er mye billigere med den maten som er dårlig for en, det er også sånn at foreldre som jobber hardt, jobber mye og har uforutsigbar arbeidstid, ikke har tid til å stå hjemme og lage falafel fra grunnen eller fermentere noen egne greier. Det er det Derfor er det viktig å se på også kosthold i et klasseperspektiv, når vi vet at kosthold har så mye å si for folks helse, og derfor fremmer vi et forslag om at økonomi ikke skal være til hinder for muligheten til et sunt kosthold, og, som et av virkemidlene, å kutte ut momsen på norskprodusert frukt og grønt. Arbeidshelse er veldig viktig. Når det er så stor sammenheng mellom utdanningsnivå og helse, handler det åpenbart om hva slags jobber man har med de ulike utdanningsnivåene, og hvordan de jobbene sliter på både den fysiske og psykiske helsen. Derfor er vi også med på et forslag om arbeidshelse. Jeg må slutte der livet starter, på fødeavdelingen. Helsepolitikken kan ikke gjøre noe med at noen fødes med mye penger i banken og noen med lite, det får vi prøve å ta ansvar for i finanskomiteen. Det helsepolitikken derimot kan gjøre noe med, er hvordan man møtes på fødeavdelingen. Vi vet at spesielt ammeveiledning nå er noe som er blitt et marked, der folk kjøper seg tjenester for å få god ammeveiledning. Vi har derfor fremmet et forslag om at det skal bli et bedre tilbud på de offentlige helseinstitusjonene. Da fremmer jeg

Først av alt må eg på vegner av Venstre, som ikkje sit i helsekomiteen, få nytte høvet og takke både statsråden, departementet og helsekomiteen for eit veldig godt arbeid med denne saka – for det er det. Saka viser at det er brei semje om linjene i folkehelsepolitikken, og òg at det er ein tydeleg grøn tråd frå Solberg-regjeringas arbeid med folkehelse til arbeidet denne regjeringa driv. Eg vil trekkje fram fire særleg viktige poeng, sett frå Venstres side, i det overordna arbeidet med folkehelse, som er temaet i dag. Det aller viktigaste vi kan gjere for ei god folkehelse i landet over tid, er å gje alle barn den beste starten på livet – alle barn. Det handlar om dei første leveåra. Venstre har bl.a. sett på dagsordenen ei sak om dei første 1 000 dagane i eit barns liv, svangerskapet og dei to første leveåra. gode tilbod og stille opp for familiane i den perioden, er ekstremt viktig for helsa vidare gjennom livet. Det same gjeld skulen, det å ha ein god skule med godt støtteapparat rundt barna våre, god skulehelseteneste og alt som høyrer med rundt det å gje ungane våre ein trygg og god

Det andre eg vil trekkje fram, er at vi må ha eit arbeidsliv med plass til alle. Vi må jamne ut sosiale skilnader. Det handlar ikkje om å gjere alt gratis for alle.

også frivilligheita og heile mangfaldet av lag, organisasjonar og frivillige krefter i Noreg. Det er eit område der denne regjeringa, etter mitt syn, har gått på nokre smellar i sitt arbeid. Vi må stille opp for frivilligheita og unngå at frivilligheita opplever at rammevilkåra deira blir dårlegare eller så usikre at ein ikkje tør å satse vidare. Det må vi hindre: Vi må gje frivilligheita stabile, gode rammevilkår. Det fjerde som etter Venstres syn er ekstremt viktig, er at folkehelsearbeidet handlar om dei store linjene og at vi klarar å setje det i samanheng med andre politikkområde, og at det ikkje berre blir symbolpolitikk. Eg merkar meg at det i nokre av replikkvekslingane har vore veldig mykje snakk om energidrikke. Eg sit sjølv i næringskomiteen og har brukt morgonen i dag på høyring om jordbruksoppgjeret. Der fekk vi opplyst at av ei samla ramme på no snart 30 mrd. kr i jordbruksoppgjeret blir

De Grønne sitter ikke i helse- og omsorgskomiteen og har derfor ikke vært med i behandlingen av denne meldingen. Jeg vil takke saksordføreren og komiteen for arbeidet. Det er noen momenter vi har lyst til å kommentere spesielt. spesielt. Folkehelsemeldingen viser at klimaendringer påvirker helsen til mennesker over hele verden, inkludert Norge. Økt eksponering for ekstremvær og påvirkning av de fysiske, naturlige og sosiale systemene påvirker folkehelsen. Det er de neste få årene som vil avgjøre om vi klarer å stanse klimakrisen. Skal vi ha noen som helst sjanse til å gjøre det, må vi handle mye raskere enn det det politiske flertallet her har vært villig til så langt. Miljøpartiet de Grønne mener at de viktigste grepene vi kan gjøre i Norge, er å fase ut oljevirksomheten, elektrifisere transporten og skifte til fornybar energi og fornybart råstoff i industrien. industrien. Videre har folkehelsemeldingen tatt for seg hvordan hets og diskriminering truer folkehelsen. Det er stor grunn til bekymring når det gjelder omfanget av hatytringer og hets mot skeive, mot samer, mot nasjonale minoriteter og mot funksjonshindrede, for å nevne noen. I denne sammenheng viser jeg derfor til Miljøpartiet De Grønnes representantforslag om et tryggere offentlig ytringsrom, som behandles etter sommeren. Jeg håper at de av mine stortingskollegaer som har ytret bekymring for hets og diskriminering i forbindelse med årets folkehelsemelding, vil være med på å støtte forslagene våre om tiltak som kan gjøres for å redusere hets og den påvirkningen det har på dem som rammes. Folkehelsemeldingen viser til at det er viktig at regjeringen fortsetter å ha en strategi for seksuell helse, og at særlig seksualitetsundervisningen i skolen må styrkes.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 Derfor ønsker vi et løft i seksualitetsundervisningen i hele utdanningsløpet, fra barnehage til voksenopplæring. Jeg vil også nevne at det virker som regjeringen sliter litt med å følge opp NOU-en om «Selvstyrt er velstyrt». Her har heldigvis komiteens flertall vært på ballen og innstilt på en stortingsmelding om ordningen med brukerstyrt personlig assistanse basert på NOU-en. Dette støtter vi i Miljøpartiet de Grønne fordi selvbestemmelse og god livskvalitet ikke bare handler om om tilbudet en møter i helsetjenesten, men også om å kunne styre hverdagen slik en selv vil og delta i sosiale fellesskap på lik linje med andre. Det siste jeg ønsker å løfte, gjelder kostholdsråd. Folkehelsemeldingen viser at et usunt kosthold er en av de viktigste årsakene til sykdom og tidlig død, og en viktig årsak til sosiale helseforskjeller i Norge. Dette kommer i tillegg til at frukt og grønnsaker har blitt markant dyrere det siste året. Dessverre ryker sunn mat ofte fort når flere og flere familier sliter på grunn av høy prisvekst. prisvekst. Stortinget bør gripe sjansen til å gjøre gode valg rimeligere og hjelpe folk som sliter med høye matvarepriser. Å fjerne momsen på frukt og grønt er bra både for folkehelsen og for

(KrF) [10:16:12]: En god helse er viktig for den enkelte, men det er også viktig for samfunnet at vi legger til rette for at flest mulig kan ta valg som gir en god eller, hvis mulig, en bedre helse. Det er noen valg hver enkelt kan gjøre, men rammene valgene tas i, har stor påvirkning. Vi sitter mer rolig enn før, iallfall de fleste av oss. Derfor mener vi tilrettelegging for aktivitet er utrolig viktig, gjennom både skolen og hvordan vi planlegger lokalsamfunnene våre, og hvordan vi gjør det mulig for alle å være med i fritidsaktiviteter. Er det turveier nok lokalt? Har vi lekeplasser og parker tilgjengelig? Er det belysning der, sånn at vi kan bruke dette gjennom hele året og gjennom døgnet? Dette er viktig folkehelse.

Folkeparti jevnlig har foreslått en sukkeravgift. Det gjorde vi også i vårt alternative statsbudsjett for i år. Det er viktig at skatter og avgifter bidrar til å gjøre det lettere å ta sunne valg. Fedmeforebygging er viktig, men fedme er dessverre også for mange forbundet med mye skam. Vi mener at det særlig er behov for å styrke behandlingstilbudet til dem med stor fedme, sånn at konklusjonen ikke automatisk blir «spring mer», «fysisk aktivitet». Det er psykiske utfordringer,

dette fordi vi ønsker å hjelpe og ikke fremme skam, men gjøre det mulig å snakke om disse utfordringene.

år. Vi vil også stemme for et forbud mot markedsføring av usunne mat- og drikkevarer til dem under 18 år – dette fordi vi vet at det fungerer,

til. Irene Ojala (PF) [10:19:46]: Folkehelsepolitikk er viktig for den enkelte og en forutsetning for et bærekraftig velferdssamfunn. Jeg synes folkehelsemeldingen har mange gode momenter om det. Meldingen går så langt som til FNs bærekraftsmål, som slår fast at god helse er en grunnleggende forutsetning for at menneskene skal nå det fulle potensialet sitt, og for å bidra til utvikling i samfunnet. Vi snakker om å styrke den sosiale bærekraften, og det må også gjelde i Finnmark. I går var jeg med da sannhets- og forsoningskommisjonen la fram sin rapport. Rapporten skal brukes som grunnlag for et oppgjør med fornorskingspolitikken og urett staten har påført samer, kvener, norskfinner og skogfinner. Helt personlig synes jeg det var en svært spesiell dag.

Når du er kven, er du ikke same. Når du er same, er du ikke kven. Det er vanskelig for folk her i sør å forstå at jeg er begge deler. Det er min kvenske og min samiske arv. Den samiske arven er kjent og akseptert i dag. Min kvenske arv blir blir underkjent, og for enkelte er jeg kun same. Jeg er så lei usynliggjøringen som mine foreldre var utsatt for, og at den også gjelder meg i dag, i møte med at jeg er kven. Høres det vanskelig ut? Ja, det er forståelig, men det betyr altså at en kven også kan være same – og dermed urfolk. I innstillingen vi i dag behandler, er det mange gode refleksjoner rundt samisk helse. Det synes jeg er veldig fint, men det er også viktig at de problemene fornorskingen har påført befolkningen i nord, gjelder den kvenske, samiske og finske norsk-flerkulturelle befolkningen i Finnmark.

særlig virkningen fornorskingen har hatt, og har, i et langtidsperspektiv. Rapporten peker på fravær av etnisk fokus. Helse- og omsorgsdepartementet forklarer den manglende kunnskapen om helsetilstanden og helsetjenestebehovet for nasjonale minoriteter med at det ikke er anledning til å registrere pasienters etnisitet, etnisitet, og da er det vanskelig å finne ut hvem som tilhører en nasjonal minoritet. En annen årsak til mangelen på forskning på helse i Finnmark kan være at velferdsutviklingen etter annen verdenskrig skjedde parallelt med en omfattende nasjonal standardisering. Både boligform, utdanning, kosthold og helsestell var preget av myndighetenes likhetsidealer. Det er mange som synes at likhet er bra, det synes jeg også, men det står videre i rapporten: «Men velferdsstatens likhetsideal gjorde også at det ble lite rom for forskjellighet, det være seg økonomisk eller etnisk. Det medførte en manglende interesse for å ta særskilte etniske hensyn.» Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø utarbeidet i 1989 en rapport sammen med fagpersoner hos fylkeshelsesjefen i Finnmark. Rapporten fikk navnet «Helse og ulikhet. Vi trenger et handlingsprogram for Finnmark». Rapportens konklusjon var basert på det forskerne observerte av helseforskjeller mellom de som bodde i Finnmark, og de som bodde i andre deler av landet. Vi burde kanskje hatt en ny sånn rapport, men i statsbudsjettet for 2023 fikk SAMINOR iallfall bevilget 20 mill. kr til undersøkelse om folks helse i over 40 kommuner i Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag. De regner med at rundt 80 000 personer vil delta. Det synes vi er fint. Det er mange kunnskapshull knyttet til diskriminering, psykiske helseplager og vold i nære relasjoner som vi trenger kunnskap om. Det er også viktig å finne ut hva fornorskingen har gjort med folk i Finnmark i et langtidsperspektiv. Den arven vi finnmarkinger bærer med oss, uansett hvem vi er under, gjør at Finnmark faktisk ikke kan likestilles med andre deler av Norge når det gjelder helse. Rapporten kommisjonen la fram i går, er sterk lesning. Vi i må etter hvert ta vår del av ansvaret for å rette opp urett fornorskingspolitikken har påført det flerkulturelle nord. Saken er denne: Tilliten mellom staten på den ene siden og samer, kvener, norskfinner og skogfinner på den andre siden er brutt, og det er derfor statens ansvar å bygge tillit. Statens ansvar er å rette opp urett mot hver folkegruppe. Så må vi i Finnmark være kloke i samarbeidet, sånn at dette blir en god god politikk, og sånn at vi kan leve i fred framover. Da trenger vi kloke politikere, og vi trenger også å være kloke selv. Det håper jeg at vi i komiteen kan bidra til framover.

[10:25:07]: Regjeringens mål med folkehelsepolitikken er å utjevne sosiale helseforskjeller mellom folk. Løsningene ligger i en bred og koordinert strategi hvor vi tydelig prioriterer tidlig innsats og kunnskapsbaserte tiltak som treffer hele befolkningen. Tiltakene skal ha størst effekt for dem som trenger det mest, men samtidig skal de være bra for oss alle. I år legger vi fram historisk mye helsepolitikk på ett år. Folkehelsemeldingen kommer først, fordi det er folkehelse i alt vi gjør, og fordi folkehelsearbeidet er en bærebjelke for å kunne gjøre vår felles helsetjeneste god og bærekraftig. Det slår også helsepersonellkommisjonen fast. En god folkehelsepolitikk bidrar til at flere kan leve lenger med høy livskvalitet og god helse, samtidig som vi setter den offentlige helsetjenesten i stand til fortsatt å yte i verdensklasse. I løpet av 2023 skal jeg legge fram regjeringens helse- og omsorgspolitikk. Nå i juni kommer både opptrappingsplanen for psykisk helse og vår helhetlige eldrereform. Mange av forslagene i innstillingen vil også bli besvart i disse arbeidene. arbeidene. I folkehelsemeldingen ligger en lang rekke saker med stor betydning for å utjevne de sosiale helseforskjellene. Jeg vil nevne noen. Røyking er den enkeltfaktoren som i størst grad fører til sykdom og for tidlig død i Norge, og som kunne vært Vi som politikere har plikt til å beskytte befolkningen, særlig barn og unge, mot avhengighetsskapende og helsefarlige produkter. Vi har lagt fram en nasjonal tobakksstrategi med mål om å skape en tobakksfri generasjon, bedre beskyttelse mot passiv røyking, redusert tilgjengelighet til tobakks- og nikotinprodukter og mål om å gi alle som ønsker det, gratis hjelp til røykeslutt. Det vil bidra til å bringe oss ett skritt ett skritt nærmere et samfunn uten tobakksskader. Kostholdspolitikk er viktig, og i Norge har vi over tid har hatt en positiv utvikling for et bedre kosthold. Likevel er jeg bekymret for de sosiale forskjellene mellom folk, særlig blant unge. Derfor peker våre tiltak i en tydelig retning for et sterkere vern av barn og unge mot markedsføring av usunn mat og drikke, og for å redusere bruk av energidrikk. Jeg er glad for at et flertall i komiteen så tydelig støtter opp om og forsterker dette. For å lykkes enda bedre setter vi ned et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal peke på flere effektive virkemidler på kostholdsområdet, også økonomiske virkemidler. Sånn bedrer vi folkehelsen. Psykisk helse og livskvalitet er en viktig del av folkehelsen, og vi må lykkes bedre med å forebygge psykiske plager, særlig blant barn og unge. Målet er høy livskvalitet i hele befolkningen og å redusere andelen i befolkningen med lav livskvalitet. Gjennom å gjøre noe aktivt, gjøre noe sammen med andre og gjøre noe meningsfullt kan vi klare det. Vi setter derfor i gang en ny kunnskapsbasert folkehelsekampanje som skal bedre vår psykiske folkehelse. Vi kan ikke vedta bedre folkehelse, men gjennom politiske beslutninger kan vi legge et best mulig grunnlag. Det krever systematisk arbeid over tid, både nasjonalt og lokalt. Derfor skal vi revidere folkehelseloven, presisere krav til det nasjonale folkehelsearbeidet som bidrar til utjevning av sosiale helseforskjeller, og styrke samordningen med plan- og styringssystemene til kommunene. Sånn treffer vi, både med konkrete tiltak og gjennom planleggingen av gode samfunn å leve i. leve i. Folkehelsepolitikken handler om hele samfunnet, og regjeringen peker ut en viktig retning som skal gi trygghet og muligheter for flere – i et samfunn hvor forskjellene blir mindre og fellesskapet større.

(H) [10:29:43]: En av tingene jeg er litt skuffet over i folkehelsemeldingen, er satsingen på fysisk aktivitet. Når vi ser på NCD-målene som Norge har satt seg, ser vi at vi ikke når ikke når målene for det som handler om inaktivitet, fedme og overvekt. Vi vet at fysisk aktivitet er veldokumentert når det gjelder å forbedre både den fysiske og psykiske helsen. Grønn resept er en ordning som har fungert ganske lenge, kanskje med litt varierende hell mange plasser. Det er likevel en god ordning med en god intensjon, som handler om at fastlegen skal kunne henvise deg til ulike aktivitetstilbud i kommunen.

Spørsmålet er: Når en ikke har den store satsingen på fysisk aktivitet i folkehelsemeldingen, vil statsråden ta initiativ til å fornye ordningen med grønn resept, f.eks. med nye oppfølgingsmodeller? [10:30:48]: Først og fremst er jeg veldig glad for å høre Høyres engasjement for fysisk aktivitet. Vi vet alle hvor viktig det er å starte tidlig etablere gode vaner for å holde seg aktiv og å sette pris på det å være fysisk aktiv, som gir mye glede, gode opplevelser og en god følelse i kroppen. Høyre har jo strittet imot at skoledagen skal innebære en time fysisk aktivitet. Det er jeg veldig glad for at vi jobber videre med, og at Stortinget bredt har sluttet opp om. Når det gjelder grønn resept, innebærer det at pasienten henvises til et kommunalt tilbud der de kan få hjelp til livsstilsendring. I de fleste kommunene vil dette være en frisklivssentral. Jeg mener vi skal videreutvikle dette. Der er jeg helt enig med representanten. Som et eksempel: Fra 1. juli i fjor ble det en ny takst for livsstilsendring for pasienter med risiko for hjerte- og karsykdom. Taksten kan brukes uavhengig av om pasienten står på medikamentell behandling for den aktuelle diagnosen, og det kan brukes til den type frisklivsaktiviteter vi ønsker å få til.

barnehageansatte, foreslo at familier med barn ikke skulle få lov til å reise til land der det var høy smittefare, og støttet at en skulle ha vaksinekrav til helsepersonell med utgangspunkt i barnevaksinasjons programmet, som betyr at en skal ta påfyll hvert tiende år. I Norge har vi også krav til andre grupper.

at helsepersonell som ikke vaksinerer seg, skal kunne ha pasientkontakt med eldre som har svekket immunforsvar, eller pasienter som går gjennom kreftbehandling?

Det gir oss tillit i samfunnet. Norge har veldig høy vaksinedekning. Det er noe vi skal ta vare på. Jeg må få korrigere representanten Svardal Bøe, for Arbeiderpartiet har foreslått obligatorisk innkalling til vaksiner for dem som jobber med barn, og man har også foreslått obligatorisk innkalling for barn som ikke benytter seg av barnevaksinasjonsprogrammet, fordi foreldrene deres ikke tror på det vitenskapelige grunnlaget som ligger bak en vaksine. Det er Høyre som har ønsket tvangsvaksinering av helsepersonell. Vi mener kontroll og tvang ikke er riktig oppskrift. Vi mener dette skal være basert på frivillighet. Derfor er det også laget veiledere for å ivareta pasientene, sånn at de ikke ikke eksponeres for smitte hvis det er personell som av ulike grunner ikke vaksinerer seg. Erlend Svardal Bøe (H) [10:34:07]: Det er ikke sånn at vi ønsker vaksinetvang for helsepersonell, vi mener det skal stilles som et yrkeskrav. Vi er helt enig i at en skal ha frivillig vaksinering i befolkningen, men det er som sagt sånn at en stiller krav til vaksiner også i andre grupper. Nåværende statsråd var f.eks. ute og snakket om arbeidsgivernes styringsrett

Jeg er litt usik- ker på hva representanten Svardal Bøe spør meg om. Hvis han spør meg om vaksineplikt for helsepersonell, mener vi at frivillighetslinjen er den beste. Når jeg tidligere har uttalt meg om dette saksområdet, handler arbeidsgivers styringsrett om å legge til rette i slik at våre pasienter ikke eksponeres for smitte hvis det er ansatte der som ikke vaksinerer seg. Så vil jeg virkelig rette opp dette inntrykket av at helsepersonell velger å takke ja til vaksiner. Helsepersonell takker i all hovedsak ja til de vaksinene de får tilbud om. De har en medisinsk utdannelse, de vet at det er bra med vaksiner. Det beskytter oss som enkeltindivider, og det beskytter oss som fellesskap. I de enkelttilfellene hvor dette er en utfordring, må arbeidsgiver tilrettelegge for det og ivareta pasientene. [10:36:15]: Tilbake i 2012 fore- slo den forrige rød-grønne regjeringen å forby markedsføring av usunn mat og drikke overfor barn og unge. Forslaget ble møtt med sterk kritikk fra flere hold. NHO mente bl.a. at forslaget framsto som et totalforbud mot markedsføring av produkter og i enkelte tilfeller mot produkter, samt at det var i strid med EØS-avtalen. Daværende statsminister Stoltenberg engasjerte seg også i saken, og det endte med at daværende helseminister Støre skrotet hele forslaget og innførte dagens selvregulerende ordning for bransjen. Mye av kritikken mot daværende forslag var hvem som skulle definere hva som er usunn mat og drikke, og hvordan, og ikke minst omfanget av reklameforbudet. Som kjent vil en reklame som er rettet mot voksne, også kunne appellere til ungdom under 18 år. Hvordan ser helseministeren for seg at forskriften skal utformes slik at vi ikke ender opp med et totalforbud mot all reklame for såkalt usunn mat og drikke, og hvem skal definere hva som er usunn mat og drikke? [10:37:11]: Alle barn skal beskyttes bedre mot markedsføring av usunn mat og drikke, og dagens tiltak er ikke gode nok. Jeg er glad for at flertallet på Stortinget støtter regjeringens arbeid med å beskytte ungene våre mot markedsføring av denne typen varer. Regjeringen har en helhetlig tilnærming til dette arbeidet. Vi har varslet at vi vurderer ulike tiltak, inkludert muligheten for å forskriftsfeste et forbud, og vi vil på egnet måte følge opp Stortingets vedtak. Så spør representanten akkurat hvordan dette skal se ut. Et regelverk må jo utredes før et forslag kan sendes på høring, høringsforslag foreligger ikke per nå. Forskning viser også en klar sammenheng mellom mengden reklame for usunn mat og drikke barn eksponeres for, og hva slags mat ungene våre får i seg.

«Jeg synes Forbrukerrådet viser en gammeldags holdning til feltet. Jeg forsvarer bruk av lover og regler for å nå viktige samfunnsmål, men her går vi et steg videre og gir bransjen et medansvar for å nå målene. Blind tiltro til forskrifter snevrer inn hva en kan oppnå.» Er helseminister Kjerkol enig med tidligere helseminister Støre i at en blind tiltro til forskrifter snevrer inn hva en kan oppnå, og at det kan være bedre å gi en bransje medansvar for å nå målene enn

i dag, når denne stortingsmeldingen om folkehelse behandles, er at vi ikke når målene våre i den grad vi ønsker. Jeg er bekymret for den høye forekomsten av overvekt og fedme blant norske barn, og den er veldig ulikt fordelt i befolkningen. Det ønsker denne regjeringen å gjøre noe med. Vi har en helhetlig tilnærming til dette arbeidet. Vi har varslet at vi vurderer ulike tiltak. Vi vil sette ned et eget ekspertutvalg, og det støtter også næringslivets aktører opp om. Jeg hadde møte med dem denne uka. De støtter en bred tilnærming og kunnskapsbaserte tiltak, og det opplever jeg også at daværende helseminister Jonas Gahr Støre gjorde.

helseforskjellar 2023 stad selv at ny kunnskap skal vi ta til oss. Jeg er veldig glad for at vi i dag har lagt fram og behandler en folkehelsemelding som også er regjeringens nasjonale strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller, og hvor vi peker i en retning der vi skal bruke de kunnskapsbaserte tiltakene vi mener gir størst effekt. Jeg er veldig glad for at flertallet i komiteen er positive til at vi setter i gang et utredningsarbeid for å vurdere ulike virkemidler som vi har for regulering av kostholdsområdet, også økonomiske virkemidler. Det ser jeg fram til, og jeg synes heller ikke at dagens virkemidler har fungert godt nok. Så der vil det være ny kunnskap som både representanten Bollestad og jeg kan ta stilling til når vi får den.

Statsråden har selv sagt at folk må ta mer ansvar, og de som kan det, kan gjøre det. For noen er det imidlertid genbetinget, og de trenger behandling. Hva tenker statsråden om behandlingstilbudet til denne gruppen, og hvordan kan vi få fagmiljøene til å engasjere seg i det for å hjelpe en gruppe som i utgangspunktet bærer på stor skam? fedme veldig mange ulike utfordringer. Det er hvert enkelt individs utfordringer vi må ta tak i. For mange kan fedme ha rot i psykisk uhelse. For andre kan det være andre årsaksforklaringer. Så må vi som samfunn være en plass det er mulig å ta sunne valg, bli akseptert for den du er, og få hjelp til livsstilsendringer. Da må vi ha et bredt sett med virkemidler. Nå har det kommet flere nye legemidler. Det gir oss nye utfordringer, ting vi må ta stilling til. Det vi imidlertid vet fungerer, er å etablere gode kostholdsvaner tidlig og ha glede av lystbetont fysisk aktivitet, og det må vi sørge for at ungene våre lærer seg tidlig.

I kommunene våre gjøres det daglig en stor innsats for å nå målene om en folkehelsepolitikk som forebygger sykdommer, skaper god helse og trivsel i befolkningen og utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelseloven er et viktig vir kemiddel, og etter å ha virket i ti år er erfaringene at loven har fungert godt. Med loven fikk vi en ramme for kommunenes folkehelsearbeid, sånn at kommunene i større grad ble gitt verktøy for å sette folkehelsearbeidet i system. Samtidig må vi ha i mente at kommunene i landet vårt er forskjellige. For de aller minste, som den kommunen jeg er ordfører i til vanlig, Utsira, fungerer f.eks. kravet om statistikk dårlig. De fleste tall blir så små at det ikke er lov å nevne dem. Da blir statistikken negativ av personvernhensyn. Så selv om Utsira kommune har «folkehelse i alt vi gjør» som arbeidsmotto, om alle vedtak i kommunestyret skal vurderes opp mot folkehelsen, har vi utfordringer med å lage en offentlig folkehelseoversikt som skal ligge til grunn for folkehelsearbeidet. At regjeringen nå vil se på aspekter ved loven som kan gjøre den bedre, er bra. Kommunene er nærmest innbyggerne, og det er kommunene som best kjenner lokale forhold og vet hvor skoen trykker aller mest, uavhengig av folkehelsestatistikk. Det er viktig at styrkingen av det kommunale folkehelsearbeidet resulterer i virkningsfulle folkehelsetiltak. Derfor er det positivt at det skal nedsettes et utvalg for prioritering av folkehelsetiltak, sånn at politikere og byråkrater i kommunene kan få veiledning og støtte i valg av tiltak for å være sikre på at de treffer. Arbeiderpartiet er også glad for regjeringens forslag om å gjøre folkehelseprogrammet til et varig program, men skal kommunene våre lykkes med å nå målene med folkehelsepolitikken, må vi spille på lag med frivilligheten. I 2018 vant Karmøy kommune i Rogaland frivillighetsprisen, fordi de arbeider målbevisst for å støtte opp om og legge til rette for frivilligheten. De fokuserer på prosjekter som skaper aktiviteter for barn og unge i lavinntektsfamilier, noe som igjen bidrar positivt til å utjevne sosiale helseforskjeller. Regjeringens forslag om å opprette et folkehelsepolitisk råd for å fremme innovasjon og bredere samarbeid mellom kommuner, frivillig sektor og næringslivet vil være et viktig og verdifullt bidrag til nettopp å styrke samarbeidet med frivilligheten.

leder): Først vil jeg kort komme inn på noe som ble diskutert i replikkordskiftet i sted – obligatorisk vaksinering. Jeg synes det er litt rart at helseministeren ikke erkjenner at Arbeiderpartiet i 2019 følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen innføre obligatorisk vaksine for barnehageansatte.» Det var en MMR-vaksine det ble vist til i merknaden.

Jeg har behov for å snakke mer om antibiotikaresistens. Det er en av de største truslene mot folkehelsen. Det er ikke et hypotetisk problem. Det rammer allerede i dag svært mange mennesker, og mange dør i verden og i Europa. I Norge har vi vært svært flinke. Jeg er veldig stolt av det arbeidet vår regjering gjorde på dette området. Målene i den nasjonale strategien ble oppnådd, men vi hadde også et veldig sterkt internasjonalt engasjement. Det er viktig fordi antibiotikaresistens er en global og stor helseutfordring. Det sier både og EUparlamentet, som senest i går vedtok en ny resolusjon om dette. Der ber de alle nasjoner om å ha nasjonale strategier som skal oppdateres minst annethvert år. Erna Solberg tok i sitt innlegg i FNs hovedforsamling opp antibiotikaresistens. Hun stilte fire krav til verdens helseministre til antibiotikaresistens. Da helseministeren for kort tid siden talte til Verdens helseorganisasjon i anledning dens 75-årsjubileum, nevnte hun ikke antibiotikaresistens med ett ord. Det er så enormt stor forskjell på det Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjorde da de var i opposisjon, og det de gjør nå. Da forsøkte de høylytt å sparke inn åpne dører og lage et slags bilde av at det måtte gjøres mye mer, både i Norge og internasjonalt, når det gjaldt antibiotikaresistens. Det vi ser nå, etter to år i regjering, er at man ikke engang har klart å få på plass den nasjonale strategien som ble startet opp under vår regjering, som utløp i 2020, men som på grunn av koronapandemien selvfølgelig fikk utsettelser. Nå er vi to år inn i denne regjeringsperioden, og vi har ennå ikke en nasjonal strategi. Det er rett og slett pinlig dårlig. Det må man gjøre noe med, og jeg forventer at det kommer på plass snarlig. [10:50:55]: Denne regjering- en har gang på gang vist at den elsker å bestemme. Dette gjøres med stadig flere påbud og forbud og lover og regler. Det bærer også denne folkehelsemeldingen preg av. Det foreslås f.eks. nå å innføre et forbud mot nettsalg av snus. Forslaget kommer uten at noen av dem som rammes, har blitt informert eller involvert, og helt uten å undersøke hvilke konsekvenser det vil få. For flere små produsenter i Norge vil et slikt forbud bety kroken på døren fordi de ikke er store nok til å kunne selge sine produkter i de store butikkene. Jeg synes det er bekymringsfullt at når man kommer med et slikt forslag, som i praksis vil fungere som et næringsforbud for en del norske aktører, vil man ikke engang la dem som rammes, komme for å fortelle hva et slikt forbud vil bety for dem. Det vitner om en arroganse fra helsekomiteens side som jeg synes er problematisk. Skal vi nekte folk å gjøre jobben sin, må vi i det minste kunne se dem i øynene og forsvare beslutningene som tas. Jeg syntes derfor det var litt gøy da statsråd Ola Borten Moe reiste til Trøndelag for å besøke Snusbonden, som er en liten gård som produserer norsk snus. Han skrøt av arbeidet deres, samtidig som hans partifeller og regjeringspartnere ville frata dem muligheten til å fortsette produksjonen ved å nekte dem å selge produktene sine. Når vi vet at bare 2 pst. av omsetningen av tobakksvarer skjer på nett, er det et tydelig tegn på at dette ikke er annet enn symbolpolitikk, som ikke har noe å si for folkehelsen.

men skal man først bruke tobakk, er snus et mye bedre alternativ enn røyk. Dersom regjeringen skal kunne påstå at de jobber for en bedre folkehelse, må de være mer opptatt av skadereduserende produkter. Derfor er det også helt uforståelig at i Norge ikke er tillatt med såkalt tobakksfri snus. Igjen er det en håpløs regel, for nei, det er ikke bra å være nikotinavhengig, men dersom vi skal få folk som ellers ville røkt eller brukt vanlig snus, til å snuse tobakksfritt, er det et godt tiltak for folkehelsen. Jeg savner litt mer fornuft i disse debattene. Alt kan ikke handle om forbud og påbud, men om hvordan vi som politikere kan legge til rette for at folk skal kunne ta gode og fornuftige fornuftige valg. Da må vi også tåle at folk tar valg som vi politikere ikke nødvendigvis alltid liker.

At denne forskjellen forverrer seg, er bekymringsfullt og noe vi er nødt til å ta tak i. Det handler om å gi folk frihet til å gjøre sunne valg. Det handler om å gjøre omgivelsene våre sunnere, ikke fordi vi skal ha det kjipt, men fordi vi vil gi alle forutsetninger for å ha god helse. God helse er faktisk ikke kjipt, men veldig, veldig bra. Noe av det som påvirker helsen vår mest, er tobakksbruk. Det er viktig å redusere tobakksbruken i samfunnet og spesielt røyking. Men det må gjøres på riktige og kloke måter.

for passiv røyking. Det er for mange. Det er forstemmende at enkelte partier i denne salen er mer opptatt av voksnes frihet til å ta seg en røyk akkurat der de vil, enn av barns frihet fra passiv røyking. Det er mange år siden fotballtrenere byttet ut røyken med tyggegummi på sidelinjen i eliteserien. Nå er det på tide at vi gjør det samme der barn og unge leker, trener og blir transportert. transportert. Folkehelsearbeid handler først og fremst om å gi folk mer frihet, og frihet er noe Arbeiderpartiet alltid har vært opptatt av. Skal vi oppnå det, er det noen ganger sånn at noen få må få noe mindre frihet. Mer frihet til alle krever at vi som politikere tør å ta ansvar og fjerner mulighetene til at noen få kan påvirke de manges helse på en negativ måte. Det er ikke overraskende at Fremskrittspartiet står på tobakksbransjens side og ikke på barnas side, ei heller at Høyre står på bryggerienes og godteriprodusentenes side og ikke på barna og foreldrenes side. Disse partienes forståelse av frihet er nemlig frihet for de få. Det er for meg en underlig frihetsforståelse. frihetsforståelse. Denne folkehelsemeldingen peker i retning av mindre sosiale helseforskjeller gjennom å fokusere på fellesskapsløsninger. Det skal være fellesskapets ansvar å sikre sunne omgivelser; det er ikke et ansvar som hviler på den enkelte. Det vil gi oss mer frihet, bedre helse og med det bedre forutsetninger for å leve et godt liv.

[10:56:39]: Et av de beste eks- emplene på bra folkehelsearbeid har jeg fra min hjemkommune. På Ringeriksbadet er det folkehelse for alle mellom to måneder og 110 år, helt uten å bruke forbud, påbud og reguleringer. Der er det babysvømming for de aller minste, barnehagene våre bruker badet, og det er svømmekurs for barn flere ganger i uken, men også fysioterapi. Frivillighetssentralen kjører seniorer og andre til Ringeriksbadet, slik at de kan stå i varmebassenget, myke opp kroppen og få skånsom trening og bevegelse. Badet brukes til opptrening og rehabilitering av folk som har hatt ulykker og alvorlige sykdommer. Dette kommer i tillegg til den lovpålagte skolesvømmingen for barna i regionen. regionen. Dette er viktig for folkehelsearbeidet. I tillegg ligger svømmehallen i en region med vann på alle kanter. Fjorden gir veldig mye glede, men gjør det også ekstra viktig å være trygg i vannet. Ringeriksbadet er også en av veldig mange norske svømmehaller som er i en evig skvis med skattemyndighetene på grunn av regelverket rundt momskompensasjon. Svømmehallen er kommunal. Den drives ikke på kommersiell basis, i konkurranse med andre. Den er ikke et badeland. Den går i underskudd og skal ikke gå i pluss, og den er avhengig av støtte fra kommunestyrene for å gå i null. Likevel er det en evig runddans rundt regelverket for momskompensasjon. At regelverket ikke er tydeliggjort, gjør at svømmehallene våre bruker tid og ressurser på advokater og rettssaker i stedet for på utvikling, fordi deler av badet også er åpent for publikum. Frykten for at regelverket blir tolket strengt, gjør at flere vurderer å stenge for alt annet enn den lovpålagte skolesvømmingen. Da blir svømmehallene våre stående der, og kommunene vil bruke mye penger på alle de faste utgiftene

Derfor er det veldig gledelig at samtlige partier, med unntak av Senterpartiet og Arbeiderpartiet, støtter at regelverket klargjør at svømmehaller som drives av kommuner, herunder interkommunale selskap, på ikkekommersiell basis, er berettiget kompensasjon for merverdiavgift.

og de som vil bruke landets svømmehaller. Å oppleve mestring, trivsel og fravær av sykdom i barndommen gir en god start på livet. Mulighet til å delta på fritidsaktiviteter, spise næringsrik mat, vokse opp i et trygt hjem, kunne være seg selv, sove nok om natten og ha tilgang på helsetjenester, enten det er for psykiske eller fysiske plager, skaper god folkehelse. Vi har et ansvar for å bidra til å utjevne sosiale og skape en god oppvekst for barn og unge i hele landet. Da må vi ta inn over oss at oppvekstvilkårene også er påvirket av ulikheter i helse. Barnehager og skoler spiller en viktig rolle i å gi kunnskap om hvordan man kan forebygge sykdommer, og hva god psykisk helse er. Det bidrar til bedre livskvalitet og en større mulighet til å mestre livet. De fleste i befolkningen kjenner til helserådene om fysisk helse, enten det er fysisk aktivitet eller røyking, men rådene om psykisk helse er det færre som kjenner til. En tredjedel av befolkningen synes det er vanskelig å finne informasjon om psykisk helse. Vi vet at psykiske lidelser bidrar til betydelig helsetap. Det er på høy tid å ta grep for å motvirke dette.

for en folkehelsekampanje, ABC for god psykisk helse – «Act, Belong, Commit». Med andre ord: Gjør noe aktivt, gjør noe sammen og gjør noe meningsfylt. Det er enkelt, men likevel så viktig. Forebyggingstiltakene som foreslås i folkehelsemeldingen, i tillegg til opptrappingsplanen for psykisk helse som kommer i juni, der kommunenes lavterskeltilbud står sentralt, vil kunne bidra til at flere opplever mestring og mening i livet og dermed forebygge psykisk uhelse. uhelse. Jeg er glad for at regjeringen tar oss unge på alvor ved å gi søvn en større plass i folkehelsearbeidet framover. Hver tredje student i Norge oppfyller oppfyller kravet til innsovningsdiagnose, og én av tre barn og unge opplever søvnutfordringer. En god oppvekst varer hele livet, og en god psykisk helse gjør at livet kan være lettere å leve. For regjeringen er psykisk helse en av de aller viktigste satsingene. Jeg håper dette vil bidra til at flere får muligheten til å leve et godt liv.

er en del av løsningen når Senterpartiet og Arbeiderpartiet legger fram en folkehelsemelding om sosial utjevning. Nettopp sosial utjevning er en av grunnene til at jeg har engasjert meg aktivt for skolemat i snart 15 år. I tillegg er skolemåltidet viktig for bedre helse og mindre sosiale forskjeller, og det øker konsentrasjonen gjennom skoledagen. Skolemat er smart, og jeg tror at barna blir smarte med skolemat. Mat gir også viktige sosiale møtepunkt. Vi vet at å samles rundt et måltid gir trivsel, forebygger mobbing og gjør integreringen lettere. lettere. Regjeringen slår i folkehelsemeldingen igjen fast sin ambisjon om en gradvis innføring av et daglig, sunt, enkelt skolemåltid, med frihet for skolene til å organisere dette Nå kommer det verktøy og retningslinjer som skal bidra til etablering av skolematordninger. Mange forsøksprosjekter, flere kommuner, mange skoler og engasjerte skolematentusiaster landet rundt har allerede startet. Samtidig vil innrullering i alle kommuner ta tid og koste penger. Derfor må vi starte med å skaffe et kunnskapsgrunnlag, for å oppnå ønsket effekt ved gjennomføringen. Skolemattilbudet må være av god kvalitet, velorganisert og med god deltakelse. Skolemåltidet må være sunt og variert og ha tilbud om både kjøtt, fisk, korn, frukt og grønt gjennom en uke. Et sunt, enkelt og godt skolemåltid er derfor helsepolitikk, sosialpolitikk og utdanningspolitikk i praksis. Folkehelsen i Norge er god. Samtidig viser meldingen store helseforskjeller ut fra bosted, økonomi og utdanning. Helsedirektoratet gjennomførte en samfunnsøkonomisk analyse om gratis skolemåltid på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsde partementet. Selv om Helsedirektoratet foreløpig mangler gode data om effektene av skolemåltid, og er forsiktig med å konkludere om samfunnsøkonomisk lønnsomhet, ser de likevel gevinstpotensialet som så stort og realistisk at de anbefaler anbefaler en gradvis innføring av skolemåltid. Skolemåltidet vil koste, men er en investering for framtiden. Med folkehelsemeldingen er vi derfor ett skritt nærmere skolemat.

Det er flott at vi har en Arbeiderparti–Senterparti-regjering som ser helseutfordringer i et større perspektiv. God folkehelse er viktig for å ha det bra. Vi kan ha det bra selv om vi er syke, men vi kan også ha det vondt selv om vi er fysisk friske. Å jobbe for god folkehelse er bra for den enkelte, men også for oss som samfunn. Folkehelse omfatter utrolig mye, og det kommer også godt fram i debatten her i dag. Folkehelsemeldingen peker ofte på barnehage og skole, og det motiverte meg til å tegne meg i helsekomiteens debatt i dag. I skolen kan mye av det man har med seg av sosioøkonomisk bakgrunn, bli utjevnet, men da må politikken og fagfolkene barna møter, sikre det. Ernæring og trygghet som en del av oppveksten og opplæringen i barnehage og skole gir et grunnlag for videre utvikling av god folkehelse. Det handler om alt fra bonden og norsk matproduksjon, som er sunn og trygg, til at skolen danner og utdanner borgere som vet å gjøre gode valg og spise sunt. Noe av det flotteste jeg ser på skoler, er når elever sitter sammen og koser seg med et måltid. Det er mye hygge og relasjonsbygging i det, og man må være trygg for å kunne lære. Man lærer hverandre bedre å kjenne når man spiser sammen, og dette bidrar til både god fysisk og psykisk helse. Fysisk aktivitet i skolen er også viktig. Høsten 2017 vedtok Stortinget å innføre én time fysisk aktivitet daglig i skolen, etter et representantforslag fra Senterpartiet. Jeg er glad for at folkehelsemeldingen følger dette opp. Fysisk aktivitet i skolen omfatter kroppsøvingsfaget, timer i fysisk aktivitet på 5. til 7. trinn og fysiske aktiviteter på SFO, men også fysisk aktivitet som et element i læringsarbeidet. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ved Høgskulen på Vestlandet har samlet erfaringer og gode eksempler fra lokalmiljø. Tilpassede løsninger og mer fysisk aktivitet i løpet av skoledagen bør fram i lyset og bli delt for å inspirere andre. Senteret har også nylig lansert en ny digital verktøykasse for arbeidet med fysisk aktivitet i barnehagen. Uteområdene til barnehagene og skolene er viktig. I tillegg vil jeg peke på opplæringsloven, rammeplanen for barnehagen og rammene for barnehager og skoler i stort.

og ikke minst for folkehelsen. For- skjellene i landet vårt er store, også når det gjelder helse. Det er dessverre stor sammenheng mellom folkehelse og levekår. Har man dårlig økonomi, er det mindre mulighet til å ta de sunne valgene. I Hurdalsplattformen understreker vi viktigheten av å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller for å fremme den norske folkehelsen. Dette er også kjernen i folkehelsemeldingen. Vi vil ta grep som fremmer helse i hele befolkningen. Vi vet at folk med lengre utdanning lever i snitt fem– seks år lenger og har bedre helse enn dem som har kortest utdanning. Vi vet at ungdom med foreldre med lav inntekt og utdanning oftere sliter psykisk og oftere faller fra i videregående skole og i arbeidslivet. Jeg representerer Østfold på Stortinget. I Østfold har vi flere kommuner med store levekårsutfordringer, kommuner som scorer dårligere enn landsgjennomsnittet når det gjelder både utdanningsnivå, sysselsetting, inntekt og helse. Gamle Østfold fylkeskommune og kommunene i Østfold har gjennom flere tiår jobbet godt med folkehelseutfordringene, bl.a. gjennom det regionale folkehelsepartnerskapet Østfoldhelsa. Senterpartiet vil sette folkehelsearbeidet og arbeidet med å redusere forskjeller i levekår høyt på dagsordenen når Østfold nå reetableres. Det er likevel kommunene som er tettest på, og som har det største ansvaret og den største muligheten til å gjøre en forskjell gjennom å legge til rette for god og tidlig innsats for dem som av ulike årsaker faller utenfor. Kommuner med stor ulikhet i helse har gjennomgående høyere kommunale utgiftsbehov. Da er det et paradoks at disse kommunene også har betydelig lavere inntekter enn andre kommuner. For å lykkes med forebyggende tiltak må kommuner og fylkeskommuner med store sosiale utfordringer og ulikheter i levekår sikres tilstrekkelig økonomi til å sette i verk de tiltakene som trengs, og som vi vet virker. Det har ikke kommuner som Fredrikstad og Sarpsborg i dag. Jeg ber derfor om at vi alle legger oss folkehelsemeldingen på minne når vi neste år skal behandle inntektssystemet for kommunene. Dette misforholdet mellom tjenestebehov og inntektsnivå må rettes opp ved å utjevne skattene mer enn i dag og sikre at sosiale ulikheter i utdanning og helse hensyntas i de kostnadsutjevningene.

[11:11:19]: Dagens barn og unge er vår felles framtid og den viktigste ressursen vi rår over. Derfor er det å bidra til god fysisk og psykisk helse hos barn og unge gjennom å skape trygge og aktiviserende oppvekst- og opplæringsarenaer så viktig. Det store flertallet av norske barn og unge har god fysisk og psykisk helse og trives svært godt i både barnehage, skole og utdanning, men det er for mange som opplever psykiske utfordringer, ensomhet, mobbing eller har lav faglig og sosial mestringsfølelse. Den siste tiden har mange barn og unge reist debatter om stress og press, om krav og usikkerhet og om sosiale medier. Skolen er den eneste arenaen som samler alle barn og unge, på tvers av bakgrunn og opprinnelse og uavhengig av ferdigheter og interesser. Derfor er det veldig bra at Høyre i regjering sikret fornyelsen av læreplanverket i skolen, noe som legger bedre til rette for variert undervisning, og introduserte folkehelse og livsmestring som nytt tverrfaglig tema i læreplanene. Dette gir rom for mer variert undervisning, mer praktiske og aktiviserende læringsformer og en særlig satsing på å bidra til robust psykisk helse og god fysisk helse. Livet er ikke bare oppturer, og noe av det vi som samfunn må bidra til, er å ruste dagens barn og unge til å håndtere nedturene på en god måte. Vi mennesker er sårbare, og jo yngre vi er, jo mer sårbare er vi. Per Fugelli sa: «Er du glad i livet, så er du glad i barn.» Alle i denne salen ønsker å bidra til et bedre samfunn. Da er noe av det viktigste vi kan bidra til, å sikre at de barna vi alle er glad i, får en god framtid. Å investere i dagens barn og unge lønner seg alltid, både gjennom en aktiv barnehage- og skolehverdag, der alle får føle mestring og læringsglede, og over i tilværelsen som ung voksen, fersk arbeidstager eller student. Det er grunn til å ta signalene fra barn og unge på alvor, og vi skal anerkjenne at de føler både stress og press, men vi hjelper dem ikke ved å fjerne stresset og presset. Vår oppgave er å lære dem å håndtere livet. Det er ikke slik at når man er ferdig på skolen, blir stresset borte. Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen er viktig som grunnlag for god fysisk og psykisk helse gjennom hele livet. Det er en god investering i vår felles framtid. Folkehelse er bredt og sammensatt. Alle har en helse, både fysisk og psykisk, gjennom hele livet. Det å bidra til åpenhet om livets oppturer og nedturer

Jeg vil takke for en god debatt og bruke taletiden min på å si litt om ny strategi for å bekjempe antibiotikaresistens. Helse- og omsorgsdepartementet, i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartemen og Klima- og miljødepartementet, starter arbeidet med en ny strategi mot det vi kaller antimikrobiell resistens, ofte forkortet til AMR. Den gjeldende strategien ble ble forlenget fordi det var pandemi, og man hadde ikke ressurser til å starte arbeidet med å avlaste den med en ny. Antimikrobiell resistens er en økende helsetrussel, og i mange land påvirker det allerede behandlingen av infeksjonssykdommer. I Norge har vi et godt utgangspunkt for å håndtere dette, med både lav medisinbruk i matproduksjon og riktig bruk av antibiotika i vår tjeneste, men vi har behov for å gjøre mer. Det er også behov for internasjonalt forpliktende samarbeid. Derfor deltok jeg på flere arrangement under Verdens helseforsamling i WHO i Genève for bare få uker siden. Vi tar opp spørsmålet om mer forpliktende internasjonalt samarbeid mot antibiotikaresistens ved hver eneste anledning. Det er også noe EUs helseministre diskuterer når de samles, og Norge inviteres til de uformelle møtene. Vi mener dette må møtes tverrsektorielt. Derfor har landbruks- og matministeren og jeg et felles engasjement for dette. Vi tilnærmer oss problemstillingen under parolen «One Health», fordi det henger sammen. Helt til slutt vil jeg bare minne om et Arbeiderpartiet fremmet i 2019. Det handlet om obligatorisk innkalling til MMR-vaksinen ved 15 måneder og 11–12 år. om en forskriftsendring for å sikre hjemmel for kommuner som ønsket å gjennomføre et sånt prøveprosjekt. Hvordan to representanter

av en god folkehelse. Så har vi litt ulike veier til hvordan vi skal oppnå bedre folkehelse, men det er viktig å huske på at vi jevnt over i landet vårt har fått bedre folkehelse ved at levealderen har gått opp, at livskvaliteten også har gått opp. Jeg vil bruke den siste taletiden min på å ta for meg noen av de forslagene som Høyre har fremmet. Vi har fremmet forslag om at en skal sette i gang en stortingsmelding om BPA. Jeg hadde virkelig håpet at at regjeringspartiene skulle være med på det forslaget, når det er skapt usikkerhet i veldig mange av organisasjonene rundt hvorvidt regjeringen vil følge opp den utredningen som ble lagt fram i desember 2021. BPA er en utrolig viktig sak, fordi det handler om likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiet og Senterpartiet også har varslet støtte til Høyres forslag om å fortsette å styrke modellutviklingsprogrammet for klinisk ernæringsfysiolog som en ressurs for omsorgstjenestene. Når vi har en rapport som kom høsten 2021 som viser at halvparten av dem som bor på sykehjem, er underernært eller står i fare for det, viser det at vi fortsatt har en stor utfordring i landet vårt når det gjelder ernæring. Derfor er også kliniske ernæringsfysiologer en viktig satsing ute i

plass. Det handler nettopp om at vaksiner bidrar til å beskytte befolkningen vår mot smittsomme sykdommer, og det handler om å sette disse tingene i system. Jeg tror det er veldig få som er klar over at det foreligger anbefalinger om vaksinasjonspåfyll hvert tiende år, og det kan bidra til å ta ned belastningen i arbeidslivet vårt, men også i helse- og omsorgstjenesten vår, som er under stor belastning. Det siste forslaget, som jeg håper å få flertall for – og jeg håper også SV vil støtte det – handler om å få til en utredning av nye oppfølgingsmodeller til grønn reseptordningen, med å få til mer veiledning i fysisk aktivitet og kosthold. Veldig mange av de menneskene som sliter med inaktivitet, overvekt og fedme, er mennesker som er desperate etter å vite hvor en skal få veiledning, og hvor en skal få hjelp. Hvis en kunne ha styrket og breddet ut ordningen med grønn resept, tror jeg det hadde hjulpet veldig mange, men det ville også ha bidratt til

kanskje slik at man ikke kritiserer Fremskrittspartiets tobakkspolitikk så veldig hardt fordi man ikke har så høye forventninger til at de skal ha så mange tiltak. Det var en representant fra Fremskrittspartiet her som kom opp og sa at dere andre «elsker å bestemme». Jeg er usikker på hva politikk handler om, om man ikke ønsker å bestemme og endre og gjøre en forskjell. Men det jeg lurer på, er: Tror Fremskrittspartiet oppriktig, innerst inne, at tobakk er farlig? Tror man på at det er klokt å gjøre tiltak for å begrense bruken? Tror man på at det er farlig for unger å utsettes for passiv røyking? Eller tenker man at det er greit å bare kjøre på

Jeg tror det hadde vært klokt å fokusere mer på å tenke på at man burde ha en folkehelsepolitikk som handler om å beskytte barn og unge mot voksne og industrien og markedets valg og ønsker. Det er det som er folkehelsepolitikk: å ta vare på barn og unge, å ta et samfunnsansvar for at man skal kunne leve et godt, fritt og sunt liv i dette landet. Det handler ikke om pekefinger eller moralisme. Man kan gjøre hva man vil – man kan til og med spise akkurat hva man vil, selv om man innfører et markedsføringsforbud mot usunn mat og drikke for barn og unge. Det er ingen varer som er blitt forbudt, selv om man skulle tro det når man hører debatten. Det er heller ikke slik at man ikke kan kjøpe eller drikke energidrikker lenger, selv om man sier at det er farlig for barn, og at barn under 16 år derfor ikke burde ha anledning til å kjøpe det.

[11:24:00]: I en mel- ding som inneholder veldig mange viktige drøftelser og tiltak når det gjelder folkehelsen i det brede,

at Arbeiderpartiet faktisk fremmet et forslag, forslag 36, i Innst. 369 S for 2018–2019 om folkehelsemeldingen, hvor det står: «Stortinget ber regjeringen innføre obligatorisk vaksine for barnehageansatte.» Altså, man må faktisk forholde seg til det man har gjort tidligere, i opposisjon, ganske kort tid før valget. Vi får kritikk

det var svært alvorlig at barn utsettes for smitterisiko hvis voksenpersoner nekter å vaksinere seg. Partiet brukte de ordene i merknaden og fremmet altså det forslaget jeg har redegjort for flere ganger: «ber regjeringen innføre obligatorisk vaksine for barnehageansatte». Det kan godt hende Arbeiderpartiet har ombestemt seg nå, men man kan ikke late som om man bare for noen få år siden ikke mente det. Vi står trygt på det forslaget vi har. Vi mener det er svært viktig for pasientsikkerheten,

er utrolig flinke til å vaksinere seg, men det var en utfordring at det var uvaksinert helsepersonell. Det var en pasientrisiko. Det er det vi prøver å gjøre noe med med dette forslaget. Ellers mener jeg debatten i dag har vist at folkehelse er et bredt og viktig tema som favner veldig mange politikkområder, men som egentlig også favner veldig mange områder av folks liv –

men det sier flertallet nei til. Det er fantastisk flott, da er man for folkehelse. Man sørger for at folk bruker det som er mest skadelig, istedenfor å la dem få det som er mye mindre skadelig. Representanten Myrseth var utrolig provosert over at vi kunne stå med tobakksindustrien oppe på et møterom her. Det er en lovlig vare.

bruker noe helt annet som er mye mer helseskadelig, til å bruke det som er mye mindre helseskadelig. Når noen er opptatt av at vi skal prøve å gjøre det som er bra, få ned uten at man skal gjøre det med forbud, påbud, lover og alt det der, sier andre at nei, de er ikke opptatt av dette. Jo, vi er opptatt av det. Det er det dette handler om. La oss sørge for å ha de beste tingene. Det er det man burde gjort. Det man burde gjort. Det er morsomt å høre på denne debatten her. Det er mange som sier at nå blir det en time fysisk fostring. Jeg har fortsatt ikke sett at det er en time fysisk fostring i skolen over hele landet. Det er noen som gjør noe av det, men fortsatt er vi langt unna det vi vedtok i 2017. Denne

som tar kontakt. Dette er det eneste lavterskeltilbudet som finnes i Nord-Norge når det gjelder personer som sliter med spiseforstyrrelser. Det er altså denne regjeringen i ferd med å legge ned, med Cecilie Myrseth i førersetet, som helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet i denne salen. Nå ligger forslaget her om å sørge for å opprettholde og videreføre ROS. Det betyr noe for mange med spiseforstyrrelser, det er viktig folkehelse. Man kan godt diskutere hvem som har bra og dårlig folkehelse, men det er jammen mange rare forslag fra denne regjeringen som definitivt ikke er i folkehelseperspektivets opplegg. samme gjelder Norske Kvinners Sanitetsforening. Jeg har vært og besøkt pårørende rundt omkring. Jeg var i Skien og besøkte pårørende. De var kjempefrustrert over det regjeringen holder på med. Sørg for at de får pengene sine, sånn at vi kan gi et skikkelig lavterskeltilbud til pårørende som gjør en fantastisk innsats for de rusmisbrukerne de er foreldre eller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

for saken): I proposisjonen foreslås det en endring i forskriftshjemmelen knyttet til nasjonal kjernejournal i pasientjournalloven § 13. Endringene skal klargjøre at flere opplysningstyper kan inkluderes i nasjonal kjernejournal. Hensikten med endringene er å gjøre laboratorie- og radiologisvar lettere tilgjengelig for helsepersonell og innbyggere. Komiteens tilråding er enstemmig, og komiteen mener at endringene vil gjøre prøvesvar – i første omgang laboratorie- og radiologisvar – lettere og raskere tilgjengelig for både helsepersonell og innbyggere. Flere av høringsinstansene har påpekt at en forbedring av informasjonsutvekslingen informasjonsutvekslingen mellom de ulike nivåene i helsetjenestene er en forutsetning for å kunne tilby helhetlige og bedre koordinerte tjenester av høy kvalitet til pasienter og brukere. Endringene vil øke både pasientsikkerheten og pasienttilfredsheten ved at en ikke trenger å vente lenger enn høyst nødvendig før prøvesvar foreligger. Reservasjonsretten enkeltpersoner har med hensyn til tilgjengeliggjøring av helseopplysninger i kjernejournalen, skal også gjelde både prøve- og laboratoriesvar. Jeg vil påpeke at komiteen støtter høringsinnspillet som påpeker at rekvirenten eller behandlende lege bør ha muligheten til å vurdere resultater og ved behov ta kontakt med pasienten før tilgjengeliggjøring av prøveresultatene av prøveresultatene til pasienten. Det er viktig for at man unngår situasjoner der pasienter blir sittende igjen med prøvesvar de ikke forstår. Det kan skape unødvendig engstelse og uro. Denne forskriftsendringen er et steg i riktig retning og kan bidra til at informasjon lettere deles mellom helsepersonell og helsetilbud. Alle er i denne saken opptatt av at kjernejournalen fortsatt utvikles til det beste for helsepersonell og innbyggere.

[11:33:04]: Det er ein samla komité som støttar denne lovendringa, og det gjer også Venstre. Vi har likevel eit framlegg i denne saka, bakgrunnen for det er dei innspela som er komne frå Datatilsynet i prosessen. Omsynet til personvern er viktig og må alltid varetakast. Denne lovheimelen er positiv, det er eit viktig steg framover, men summen av mange enkeltvedtak som blir gjorde i ulike sektorar i ei ny og digital tid, veit vi likevel set personvernet under press. Difor er det viktig at vi er nøye med måten

«For å sikre at Stortinget får tilstrekkelig innsikt i de totale personvernkonsekvensene av forslaget, bør departementet legge frem en personvernkonsekvensvurdering før Stortinget fatter lovvedtak. Alternativet er at vurderingen av personvernkonsekvenser først gjøres av den dataansvarlige før behandlingen igangsettes. I disse tilfellene, vil ikke det fulle inngrepet i personvernet være utredet eller presentert for Stortinget.» arbeid Der vi står i denne saka i dag, når vi no er klare for å vedta dette, er det beste vi kan gjere – og etter Venstres syn bør gjere – å vedta følgjande framlegg i tillegg til å vedta lova i dag: «Stortinget ber regjeringen sikre at dersom forskriftshjemmelen tas i bruk vil det i hvert enkelt tilfelle gjøres en personvernkonsekvensvurdering i forbindelse med utarbeidelsen av den enkelte forskrift, og komme tilbake til Stortinget med en lovendring som ivaretar dette.»

Jeg vil starte med å takke helse- og omsorgskomiteen for et godt arbeid og en god og viktig innstilling. Vi påpeker i Hurdalsplattformen at digitalisering gir store muligheter til å utvikle helse- og omsorgstjenestene våre til det beste for pasienter, helsepersonell og innbyggere. For å kunne gi best mulig helsehjelp er det en forutsetning at nødvendige opplysninger følger pasientene gjennom hele pasientforløpet og lagres på en trygg måte. Digitale løsninger skal understøtte en helhetlig samhandling mellom helsepersonell og styrke pasientenes mulighet til å ta aktivt del i eget behandlingsopplegg. Jeg er glad for at det er bred enighet om å inkludere pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal. Konkret gjelder lovforslaget en endring i forskriftshjemmelen knyttet til nasjonal kjernejournal i pasientjournalloven § 13. Endringen skal klargjøre at flere opplysningstyper kan inkluderes i nasjonal kjernejournal, bl.a. prøvesvar. Hensikten med forslaget er i første omgang å gjøre laboratorie- og radiologisvar lettere tilgjengelig for helsepersonell og innbyggere. Prøvesvar skal kunne sammenstilles og sammenlignes visuelt i grafer o.l. med tilsvarende undersøkelser utført tidligere i andre deler av helsetjenesten. På den måten vil mistenkelige funn raskere kunne avklares eller trender i prøvesvarene som tyder på sykdom, eller som kan være til hjelp i videre diagnostikk og behandling, kunne oppdages. Jeg mener tiltaket vil være ressursbesparende og bidra til bedre helsehjelp. Det vil bidra til å gi raskere utredninger og redusere belastningen for pasienten, og unødvendige undersøkelser vil kunne unngås. Inkludering av laboratorie- og radiologisvar i kjernejournalen forutsetter også enkelte endringer i kjernejournalforskriften. Helse- og omsorgskomiteen framhever i innstillingen enkelte utfordringer som det er viktig at vi tar tak i i forskriftsarbeidet. Dette er utfordringer vi er kjent med og vil følge opp. Jeg er opptatt av at kjernejournalen fortsatt utvikles til det beste for helsepersonell og innbyggere. Som komiteen påpeker, vil dette forslaget bidra til at informasjon lettere deles mellom helsepersonell og helsetilbud.

[11:38:10]: Jeg skal ikke bruke mye tid. Jeg synes Venstre har et godt innspill til saken, så vi kommer til å støtte deres forslag.

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Repre- sentantforslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar og Hege Bae Nyholt om å få helsepersonell med utdan- ning fra land utenfor EØS raskt i arbeid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

Som sakens ordfører vil jeg takke komiteen for samarbeidet og gi en kort oversikt over komiteens behandling av saken. Representanter fra Rødt har fremmet dette forslaget om at helsepersonell som er utdannet utenfor EØS og bosatt i Norge, skal få autorisasjon uten kostnader mot at de inngår arbeidsavtaler med bindingstid i offentlig helsetjeneste. Komiteen har ikke avholdt høring, men vi har mottatt helse- og omsorgsministerens uttalelse om forslaget. Det er ulike synspunkter i saken. Jeg regner med at komitémedlemmene gjør rede for sine respektive syn der det er uenighet. Jeg skal si litt om hvor det er enighet. Hele komiteen er enig med forslagsstillerne i at det bør legges til rette for at helsepersonell som er utdannet utenfor EØS og bosatt i Norge, kan arbeide og bruke sin kompetanse i helsetjenesten her. Norge trenger folk med kompetanse til og ønske om å arbeide i helse- og omsorgssektoren. Samtidig må vi øke egen utdanningskapasitet, slik at vi ikke fortsetter å være avhengig av utenlandsk utdanningskapasitet.

Det fremmes to mindretallsforslag i innstillingen. Rødt, SV og Pasientfokus fremmer et forslag der vi peker på det pågående arbeidet i Helsedirektoratet, og at det der bør komme forslag til hvordan utdanningen kan gjøres kostnadsfri mot en bindingstid i offentlig helsetjeneste. Et annet mindretall, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Pasientfokus, mener regjeringen bør få på plass et hurtigløp for helsepersonell som har tatt utdanning utenfor EØS, og som er bosatt i Norge. Komiteens flertall rår Stortinget til ikke å vedta Dokument 8:180

Vi har store utford- ringer knyttet til mangel på helsepersonell, og vi må anerkjenne de utfordringene som personell utdannet utenfor EØS-området kan oppleve gjennom dagens autorisasjonsordninger. Historien om Galyna, som har flyktet fra krigen i hjemlandet sitt, Ukraina, og som har kommet hit og ønsker å utføre sin legeprofesjon, gjør selvfølgelig også inntrykk på oss. Vi trenger folk med helsefaglig kompetanse i Norge, og behovet for det er særlig stort i distriktene, hvor helsepersonellmangelen er veldig prekær. Jeg vil minne om at formålet med godkjenningsordningene som vi har i dag, er å verne om pasientsikkerheten. Det er derfor avgjørende at godkjenningsordningene nettopp sikrer at helsepersonellet som jobber i helseog omsorgstjenestene våre, har den nødvendige kunnskapen. Det betyr ikke at ordningene ikke kan gjøres bedre. Jeg er glad for at det allerede er satt i gang et arbeid i Helsedirektoratet der mulige forbedringer i systemet for godkjenning Helsedirektoratet skal se på hvordan ordningene kan forenkles, og hvordan de nordiske landene har løst det. Det arbeidet vil være ferdig til vinteren. Helsepersonellkommisjonen har uttalt at det bør være et mål at at personer med utdanning fra land utenfor EØS kan få sin medbrakte kompetanse godkjent i det norske arbeidsmarkedet. Det vil følges opp i Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

og sammenheng i de tiltakene vi gjennomfører for å klare å utdanne og rekruttere nok personell, og beholde det helsepersonellet vi har, i tjenesten. Derfor mener vi at det er uklokt å stemme over uferdige enkeltforslag, som det som foreligger nå.

Høyre har merket oss at det er igangsatt et arbeid for dette i Helsedirektoratet, Det er viktig at vi raskere kan ta i bruk de ressursene vi trenger i norsk helsetjeneste, også helsepersonell som er utdannet og har arbeidet – sikkert i mange år – i land utenfor EØS, vi er, som regjeringspartiene og flere andre, opptatt av at dette bør gjøres på en helhetlig og grundig måte. Vi viser til det i våre merknader og vil derfor ikke støtte de forslagene som er fremmet nå, men ser frem til at

Det er difor bra at komiteen er samd om at helsepersonell utdanna i land utanfor EØS kan få autorisasjon og arbeida i Noreg.

Pasienttryggleik må vera i sentrum. Eg er oppteken av at dei som kjem til Noreg for å arbeida, bu og leva, skal få bruka kompetansen sin i arbeidslivet. Det er difor svært bra at Helsedirektoratet har fått i oppdrag å kartleggja nettopp kva for helsefaglege yrkesgrupper som har behov for tilbod om kompletterande utdanning for personar med utdanning utanfor EØS.

EU, har problemer med å få den godkjent og få den lille ekstrakompetansen som de må ha som påfyll, f.eks. psykologstudentene som har tatt utdannelsen sin i Ungarn. Det er det ikke tvil om. Jeg har kjempestor forståelse for at forslagsstillerne kommer med dette forslaget, for det handler om at man er utålmodig.

i 2022 og ikke fikk lov til å begynne å jobbe. St. Olavs hospital skrek etter sykepleiere, og kommunene skrek etter kompetansen og å få folk i jobb. En av kommunene trengte til og med en ALS-sykepleier, og en av de 17 kvinnene hadde faktisk den kompetansen, og så så klarer ikke myndighetene å sørge for å få på plass godkjenninger som gjør at man kan begynne å jobbe i dette landet. Da er det ikke rart at man begynner å stille spørsmål og faktisk fremmer forslag. Jeg har hørt representanter fra regjeringspartiene som er så fornøyd med at det er ting i gang. Ja, det er bra at det er ting i gang, men det må gå fortere! Vi trenger å få fortgang, sånn at vi får de folkene inn i disse jobbene. Nå har helsepersonellkommisjonen kommet og fortalt hvilke utfordringer vi står overfor.

men det handler om at man må få ut fingeren, få opp handlingsviljen og faktisk gjennomføre. Det er den samme diskusjonen vi har hatt om norske leger som har utdannet seg i Danmark og tatt praksisen der, og som ikke får lov til å begynne å jobbe i Norge – eller: De får lov til å jobbe her i et år, og så må de reise tilbake til Danmark igjen hvis de ikke tar LIS1

(R) [11:50:37]: Norge står i en så alvorlig mangel på helsepersonell at selv de store byene har problemer med å rekruttere tilstrekkelig personell til å drive forsvarlige helse- og omsorgstje nester. Helseforetakene og kommunene brukte i 2022 over én milliard kroner hver på innleie av vikarer. Samtidig er det et stort antall sykepleiere, leger, farmasøyter, jordmødre, bioingeniører og andre grupper med med helsepersonell som bor i Norge og som ikke får brukt kompetansen sin fordi utdanningen deres er tatt i land som er utenfor EØS, og fordi veien til å få den godkjent er både veldig lang og veldig kostbar. Selvfølgelig er det nødvendig å sikre at helsepersonell som skal jobbe i Norge, har kompetanse tilpasset norsk helsevesen. Det er ikke det dette forslaget handler om, men at løpet til norsk autorisasjon i dag så byråkratisk, komplisert og dyrt at vi går glipp av kompetanse og kapasitet som vi sårt trenger. Det kommer en rapport i løpet av året som skal se på forenklinger av prosessen fram mot autorisasjon for helsearbeidere med utdanning fra land utenfor EØS. Det er nødvendig, men de økonomiske barrierene må det også gjøres noe med. Så langt har kursene og prøvene som leder til autorisasjon, i all hovedsak vært drevet til selvkost. I Sverige, derimot, er veien til autorisasjon gratis utover en avgift på 870 kr. Eksempelvis koster fagprøven for leger nesten 50 000 kr, og kurs i legemiddelhåndtering koster 25 000 kr. For leger vil bare kurs- og prøveavgifter beløpe seg til mer enn 100 000 kr. Mange av de menneskene det gjelder, er kommet til Norge og ikke kommet seg i arbeid – det er vel det som er hele problemet her – og da kan en sånn kostnad være en helt uoverstigelig barriere. Samtidig bruker kommunene og sykehusene mye penger på kommersielle vikarbyråer som tar en hårreisende for tjenestene sine. Vikarbyråene tar så mye som 50 000 kr per uke for en lege, og det vil si at på to uker kunne det finansiert en hel autorisasjon. Vi mener at vi heller bør bruke pengene på folk som har bosatt seg i Norge, og som skal bo her framover, og at å legge til rette for å bruke den kunnskapen og kompetansen de har, vil være lønnsomt fra dag én. Det er lønnsomt for samfunnet og lønnsomt for personene det gjelder. forslaget som Rødt er med på i innstillingen, handler om at man i det pågående arbeidet, som flere har vært innom, skal inkludere forslag til hvordan utdanningen kan gjøres kostnadsfri ved bindingstid i det offentlige helsevesenet.

Venstre er glad for at regjeringa no varslar at ho er i gang med eit løp om dette, at det er på gang eit arbeid som skal sikre skal sikre at vi får på plass ein heilskapleg politikk for å ta imot helsepersonell frå utanfor EØS-området, og at det skal vere ferdig etter sommaren. Likevel kan ikkje Venstre sjå noka motsetning mellom det regjeringa varslar her og det å støtte

ut fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv er det viktig at vi er trygge på at helsepersonellet holder et godt faglig nivå. Formålet med autorisasjonsordningene er først og fremst å ivareta pasientenes sikkerhet, og å gi trygghet for at helsepersonell med en tittel har bestemte kvalifikasjoner. De ordningene som etableres for å gi autorisasjon i Norge, må sikre at søkere har disse nødvendige kvalifikasjonene. Jeg ga i årets tildelingsbrev Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere de ulike virkemidlene for at helsepersonell med utdanning fra land utenfor EØS kan bruke sin kompetanse her i landet. fagprøver. En del av søkerne med jevngod utdanning må gjennomføre en fagprøve. Helsedirektoratet skal vurdere endringer i avtaler de har med universitets- og høyskolesektoren om fagprøvene, inkludert mulighet til forberedelser, for flere prøvesteder og flere prøveforsøk. Et annet tema er kompletterende utdanning. For noen av helsepersonellgruppene som har en utdanning som ikke blir vurdert som jevngod med norsk utdanning, kan kompletterende utdanning være aktuelt. Helsedirektoratet skal foreta en helhetlig kartlegging av hvilke helsefaglige yrkesgrupper som har behov for kompletterende utdanning, og hvordan behovet best kan løses i samarbeid med universitets- og høyskolesektoren. Representantene Aydar og Bae Nyholt foreslår et kostnadsfritt kvalifiseringsløp til norsk autorisasjon. Det vil gi økte utgifter og må dermed vurderes i budsjettsammenheng. Representantenes forslag har gode intensjoner, men er smalere enn det brede oppdraget som allerede er gitt til Helsedirektoratet. Det vil også kreve en god del ekstra utredninger og planlegging. Helsedirektoratet skal levere på oppdraget i oktober. Arbeidet vil være basert på den erfaringen og det kunnskapsgrunnlaget som direktoratet har som søknadsbehandler, i tillegg til erfaringer fra andre nordiske land med tilsvarende utfordringer. Jeg vil følge opp utredningen når vi får den. Jeg mener derfor det ikke er hensiktsmessig å gå videre med representantenes forslag.

av 24. september 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/644 om pakkeleveringstjenester over landegrensene

2023 Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i postloven (pakkepostforordningen, brukerklagenemnd, offentlig postnummersystem og politiattest) (Innst. 417 L (2022–2023),

Jeg vil først takke ko- miteen for et godt samarbeid. Tilrådingene for endringer i postloven fremmes av en samlet komité. 2023–2023 ble trukket tilbake av regjeringen fordi det var uenighet rundt forståelsen av hvem som i dag er omfattet av tilbyderbegrepet i postloven. I Prop. 81 LS for 2022–2023 er de øvrige endringene, som altså ikke dreier seg om tilbyderbegrepet, fremmet på nytt. 2022–2023 foreslår regjeringen å legge til rette for å ta EUs pakkepostforordning inn i EØS-avtalen og i norsk rett. Som del av implementeringen av pakkepostforordningen foreslås det å endre vektgrensen for lettgods i § 4 nr. 3, fra inntil 20 kg til inntil 31,5 kg. Videre foreslås det å oppheve bestemmelsen om brukerklagenemnd for postsaker og endring av klagemyndighet. Endringen innebærer at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom, vil behandle postklager fra forbrukere der tjenesten ikke har grunnlag i kjøpsavtale, samt alle postklager fra juridiske personer, I tillegg skal Nkom behandle postklager fra gårdeiere og postkasseeiere om misbruk av sonenøkler. Nkom skal fremdeles behandle tvister mellom tilbydere av posttjenestene og tvister mellom eier av postboksanlegg og tilbyder av posttjeneste. også å overføre deler av ansvaret for forvaltning av det offentlige postnummersystemet fra Posten Norge AS til Nkom. Departementet foreslår en ansvarsfordeling av forvaltningen mellom Nkom og tilbyder med leveringsplikt, som per i dag er Posten. Til sist foreslås det å endre bestemmelsen om krav til politiattest, slik at det ikke lenger gjelder et krav om at tilbyder må innhente ordinær politiattest ved tilbud om stilling som medfører behandling av postsendinger. I stedet foreslås det at tilbyderen kan innhente ordinær politiattest dersom tilbyderen selv vurderer det som hensiktsmessig. Høyre er glad for at regjeringen bestemte seg for å gå en ny runde på endringene rundt tilbyderbegrepet som lå i Prop. 4 LS Vi vil understreke at implementeringen av pakkepostforordningen etter denne tilrådingen ikke skal tas til inntekt for en utvidelse av postlovens virkeområde for øvrig. Det har også en enstem mig komité stilt seg bak, og det er en enstemmig komité som støtter proposisjonen. I Prop. 102 L for 2022–2023 er det foreslått en endring om å innhente opplysninger som er omfattet av taushetsplikt i folkeregisteret. Årsaken er at leveringspliktige tilbydere av posttjenester har behov for informasjon fra folkeregisteret om klientadresser i den lovpålagte driften av et adresseregister. Forslaget har ikke vært på høring. Departementet mener at det kun er Posten Norge lovhjemmelen har virkning for. Det er også en samlet komité som stiller seg bak denne proposisjonen. Sve in

(ordfører for saken): Det er for så vidt en samlet komité som mener det er viktig å satse på bedre og billigere kollektivtransport. Flere kollektivreiser er et viktig klimatiltak for å få for å få kuttet de utslippene som trengs i transportsektoren. Med en for så vidt samlet komité har det for så vidt vært greit å være saksordfører i denne saken. Derfor går jeg rett over på SVs utgangspunkt i denne saken. Bedre kollektivtransport vil gi bedre byer å bo i, og billigere kollektivtransport har også god fordelingsprofil. SV er bekymret for den kraftige reduksjonen i antall kollektivreisende. Antall reisende er nå på vei opp igjen, men man er likevel langt fra de tallene man hadde før pandemien. Derfor mener vi i SV det er på tide med et krafttak for kollektivtransporten. Det er særlig tre forslag i denne saken jeg vil framheve.

eget fylke blant ungdom, og vi støtter denne anbefalingen. Vi tror at et nasjonalt reisekort vil gjøre kollektivreiser enklere for den enkelte. Vi kan se til både Østerrike og Tyskland, som har innført et nasjonalt reisekort for innbyggerne som gir dem mulighet til å reise i hele landet med buss og tog. Videre: Studenter er en gruppe med stram økonomi. Det er derfor viktig for mobiliteten til denne gruppen at det er god rabatt på kollektivtilbudet til alle studenter. Til slutt: I fjor var det 40 000 timer med forsinkelse på jernbanen. Jernbanen har ikke opplevd så mye forsinkelser på 13 år. Det er et stort behov for å øke vedlikeholdet av jernbanen i Norge, og god beredskap på jernbanen er avgjørende for publikums tillit til jernbanen. Gjennom det siste året har det oppstått hendelser på jernbanen der reisende ikke har opplevd beredskapen i sektoren som god nok.

Hele komiteen er opp- tatt av et best mulig kollektivtilbud. Mange av de forslagene som er fremmet, er til dels innenfor fylkeskommunalt ansvar og til dels noe som vil bli besvart i i Nasjonal transportplan. Jeg vil framheve en felles merknad som vi har sammen med Høyre, Senterpartiet, SV og Venstre om ekspressbussituasjonen. Det er viktig at ekspressbussene blir en del av det kollektivtilbudet vi har i de ulike regionene, og jeg er glad for at regjeringen har signalisert at man ønsker å tilrettelegge for akkurat det. Jeg ønsker å ta et eksempel fra egen region, hvor byvekstavtaler har sørget for at vi får gode billettpriser innenfor området som er omfattet av avtalen. For 430 kr i måneden

egentlig debatter som vil være mer interessante om et år, når vi skal diskutere Nasjonal transportplan. De er likevel greie som en oppvarmingsøvelse,

For Høyre er det viktig at vi fortsetter arbeidet med byvekstavtalene. Vi ønsker at arbeidet med både Tromsø, Nedre Glomma og Kristiansand-regionen blir forsert, og vi støtter intensjonen om at disse avtalene ikke skal gå på bekostning av rammene i eksisterende byvekstavtaler. Vi er også positive til å stimulere til kollektiv, sykkel og gange andre steder i landet, og vi viser til tilskuddsordningen for mindre byområder som et viktig bidrag her. I NTP-en som vi er inne i nå, er det lagt til grunn en ny fireårig tilskuddsordning på totalt 600 mill. tidlig i planperioden for å styrke satsing på kollektivtransport, sykling og gange i mindre byområder. Det er viktig at denne ordningen også får lov til å vokse fram, for som Jone Blikra nettopp var inne på: Det er mindre byer og mindre tettsteder som også har behov for gode kollektivløsninger, og særlig det å komme seg fram mellom regionene er viktig. Vi har derfor vært med på et forslag som allerede er fremmet av representanten Fagerås, om å følge opp ambisjonen om å styrke satsingen på kollektivtransport, sykkel og gange i mindre byområder.

vi lever i 2023, så en skulle tro at det var mulig å finne løsninger som gjør at også folk i rullestol kan komme seg på de nye togene som bestilles. Ekspressbussene er viktige, og det er riktig at de har vært drevet – og skal drives, egentlig – uten offentlige tilskudd. Spørsmålet er hva slags tilskudd fylkeskommunene og andre kan bidra til for å gi også folk i mindre, tettbygde strøk gode tilbud for å kunne ta ekspressbussene, som erstatter tog i mange deler av landet. Vi ønsker naturligvis å ta den diskusjonen om pris på kollektivtilbud og hvordan den skal være i tiden som kommer, men det er altså 800 millioner kollektivreiser i Norge hvert år. Hvis det skulle ha vært gratis

fylkeskommunane som er ansvarlege for kollektivtransporten. Der det er behov for grensekryssande kollektivtransport, er òg fylkeskommunane gode på det nødvendige samarbeidet på tvers av fylkesgrensene. Eit nasjonalt reisekort vil vere ei overprøving av fylkeskommunen si rolle. Det er fylkeskommunane som best veit kor det er grunnlag og behov for kollektivsat Senterpartiet meiner det er betre å styrkje dei fylkeskommunale rammene, slik at ein gjennom dei politiske prioriteringane kan få målretta kollektivtilbod og takstar som speglar att kostnadane knytt til dette. til dette. For at det kollektive tilbodet skal fungere, meiner vi i Senterpartiet det er viktig at vi har nok yrkessjåførar i Noreg. Det er òg viktig for oss at dei har gode arbeidsvilkår, og at det yrket vert attraktivt. Derfor har regjeringa sett i verk og i gang ei rekkje tiltak, som handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren, fleire læreplassar og styrking av tilgangen på yrkessjåførar. Irekna her ligg det òg at vi treng sjåførar til ekspressbussar. Senterpartiet meiner ekspressbussar er ein svært viktig del av kollektivtilbodet i Noreg, spesielt der det ikkje går tog.

at dei vil ha ei storstilt satsing på billigare kollektivtransport og anerkjenner at fly, ferjer og kystrutene kan vere ein del av den typen kollektivtransportsatsing. Det er derfor litt rart at dei ikkje støttar oss i prinsippet om gratis ferje. Ferje er ikkje berre ein del av kollektivtilbodet, men òg ein del av vegen. Det er òg interessant at vi no har brukt ein god del tid og ressursar på å reversere ei drosjereform Senterpartiet meiner drosjenæringa òg er ein viktig del av kollektivtilbodet i landet no og framover.

Bypakker rundt de store byene er viktig, men det er også viktig rundt de mindre byene. Ikke minst er kollektivtilbudet et fylkeskommunalt ansvar i hovedtrekk, det gjør at vi er nødt til å ha ganske store runder på dette neste år. Det er også som representanten Lien var inne på: Det er klart at vi har en utfordring framover med å se på yrkesføreropplæringen, for skal vi ha et godt kollektivtilbud, er vi også helt avhengige av å ha noen til å føre de bussene.

det hadde vært fullt mulig for flere å se litt nærmere på det som var suksessen da. Uansett: Vi fremmer – sammen med SV og flere – noen forslag.

For øvrig tar jeg opp det forslaget som Venstre står alene om.

[12:19:07]: Klima- og naturkrisen krever at vi tenker nytt i alle deler av politikken, og transport er ikke et unntak. Billigere kollektiv bidrar til å kutte utslipp. Det er også bra for dem som ikke har råd til bil, dem som må pendle og ofte betaler mer enn dem som kjører bil på den samme strekningen, og for alle dem som nå kjenner på at det er trangt i lommeboken. Det sier seg selv at billigere kollektiv langt fra er nok når Norge skal kutte 55 pst. av alle utslipp innen 2030, Men det betyr ikke at det ikke er et viktig tiltak. Når alt blir dyrere, må noe bli billigere, og i den tiden vi lever i, bør de tingene som blir billigere, være de tingene som også bidrar til at vi får bedre folkehelse, eller at vi kutter utslipp. utslipp. Det at det også finnes andre typer tiltak, kan ikke stoppe oss fra å gjennomføre tiltak som er bra både for lommeboken og for miljøet, men når vi diskuterer klimatiltak, er svaret ofte at enten er tiltakene for upopulære, eller så er det for dyrt. I dag fikk en norsk klima- og miljøminister overlevert enda en rapport som viser at vi kan nå klimamålene, men at det krever at regjeringen gjennomfører tiltak nå. Så spørsmålet er vel: Hva har regjeringen tenkt å gjøre? Det som er sikkert, er at det trengs sterkere politikk. Det er derfor synd at flertallet i transportkomiteen velger å stemme ned en rekke ambisiøse og effektive forslag fra Miljøpartiet De Grønne, f.eks. nasjonalt månedskort til 499 kr – hvor man kan reise så mye man vil i hele Norge, også i eget fylke, for under en 500-lapp i måneden eller å kutte moms på frukt og grønnsaker, som vi fremmer i forbindelse med folkehelsemeldingen i dag. Billigere kollektivtransport er populær politikk. Miljøpartiet De Grønne har fått mer enn 16 000 underskrifter fra folk som vil ha et nasjonalt månedskort, så det blir lettere å velge trikk, buss og tog istedenfor fly

Stavanger og Oslo viser vei ved å satse på kollektiv og å kutte prisene, men det kan ikke være opp til byene eller fylkene alene. Jeg kunne forstått at regjeringen, Høyre og Fremskrittspartiet stemte ned forslagene våre i dag om de hadde hatt noen egne forslag for å kutte utslipp fra transport og gjøre det enklere å velge kollektiv, men det har de jo ikke. Derfor har jeg lyst å spørre dem: Hvordan vil de da få bort utslippene fra transport? Hvordan vil de gjøre det enklere for folk flest å leve bærekraftig i hverdagen? Vi har ikke tid til at disse partiene holder flere festtaler om klimapolitikk når de stemmer ned klimatiltak dagen etterpå. Med det tar jeg opp Miljøpartiet De Grønnes forslag.

[12:22:29]: Et godt kol- lektivtilbud er viktig for denne regjeringen, enten det er med buss, bane, båt eller andre transportmidler. Det viktigste er å jobbe for et effektivt og helhetlig transportsystem der de mest attraktive transportformene også er de mest bærekraftige. Derfor er det også viktig å snakke om sykling og gange når vi snakker om bærekraftig mobilitet. Jeg er opptatt av et godt mobilitetstilbud fordi jeg mener det er en viktig del av løsningen på flere av de utfordringene vi skal løse i samfunnet. Det gjelder innenfor både klima, miljø og bypolitikk, der vi er avhengig av et godt mobilitetstilbud for å nå nullvekstmålet, unngå unødig trengsel i trafikken og skape gode bymiljøer. Ikke minst er jeg opptatt av mobilitetstilbudet fordi folk i hele landet er avhengig av det. De er avhengig av det for å dra på jobben, for å dra på skole, om de skal til legen eller andre aktiviteter. Mobilitet handler også om velferd og forskjeller. Jeg er derfor glad for gode forslag fra andre partier, i dette tilfellet fra representantene i Miljøpartiet De Grønne, som har mange forslag. Det er ikke anledning til å gå gjennom de 20 omfattende forslagene på tre minutter, men jeg skal forsøke å oppsummere kort. For flere av forslagene fra representantene ligger løsningen innenfor rammene av eksisterende strukturer og prosesser. Det er ikke riktig at det ikke finnes politikk på dette området. Vi har f.eks. byvekstavtalene, som er regjeringens viktigste tiltak i bypolitikken, eller arbeidet med Nasjonal transportplan, som flere har vært inne på. De viktigste prioriteringene må tas der, og der er reduksjon av vedlikeholdsetterslepet på jernbanen et viktig tema og et viktig tiltak for en nødvendig økning av driftsstabiliteten og punktligheten på jernbanen. Andre forslag innebærer imidlertid å utfordre den eksisterende ansvarsdelingen i sektorene, som forslaget om nasjonalt reisekort. I den sammenheng er det også viktig å huske på at det er flere ting enn billettprisene som påvirker kollektiv- og bilandelene. Et attraktivt kollektivtilbud må også ha høy frekvens og god flatedekning, slik at man kan reise når man vil, dit man vil. Det avhenger ikke minst også av arealpolitikken og samarbeid mellom transportformene, slik at reisene blir mest mulig sømløse. sømløse. Den nåværende økonomiske situasjonen gir heller ikke handlingsrom for alle de gode forslagene. Da er det særlig viktig at vi først prioriterer de forslagene som er mest treffsikre, slik at det samlede mobilitetstilbudet kan løse de utfordringene og behovene vi ønsker at det skal løse, både for samfunnet og for menneskene som benytter seg av det. [12:25:35]: Representanten Helleland var inne på at de nye fjerntogene ikke vil bli universelt utformet. Norske tog har altså inngått en kontrakt om innkjøp av nye fjerntog av typen Stadler til det norske markedet, og kontrakten ble inngått i februar. Til tross for tidligere lovnader fra Norske tog om universell utforming, har de altså valgt en løsning med to trinn for av- og påstigning. Togene skal utstyres med heis, riktig nok, men dette er ikke universell utforming, fordi det vil gjøre at rullestolbrukere fortsatt vil være avhengig av assistanse for å komme om bord på toget. Ser Nygård forskjellen på universell utforming og tilrettelegging, og er ministeren fornøyd med denne avgjørelsen? FFO, er ikke fornøyd. De reagerer sterkt. Norges Handikapforbund gjør det samme, og en samlet opposisjon har reagert. [12:26:40]: Jeg er godt kjent med problemstillingen og har relativt nylig svart ut flere av representantene i svar til Stortinget. Vi ønsker at jernbanesystemet i Norge skal være så universelt utformet som overhodet mulig, derfor ønsker vi at togene våre skal ha trinnfri adkomst der det er mulig. Derfor er de togene vi har bestilt, de nye Flirttogene, allerede levert med trinnfri adkomst fra standardiserte plattformer på 760 mm. Men det er en utfordring i Norge at vi har varierende plattformhøyde, og når det gjelder de togene som er fjerntog, er hele hovedpoenget at de togene bygges med en boggi, som gjør at man har høydeforskjeller inne i toget. Det har man valgt å løse på den måten at man har et flatt gulv inne i toget og sånn sett, nær sagt, universell utforming inni toget, men det har den billigere 2023 kollektivtilbud til alle Her er det altså ikke mulig å få det beste ut av to verdener. Det skulle vi gjerne ønske oss, men her har man altså valgt den løsningen som de fleste aktørene har pekt på, nemlig at man må ha fri tilgang inne i toget. [12:27:45]: Jeg mener at kjøpet må stoppes. Vi kan ikke ha tog de neste 40 årene som ikke er universelt utformet. 40 år er lenge, og neste generasjon skal bruke toget mer. Da må alle være inkludert. Norges Handikapforbund sier at de kan vente to år. Hvorfor kan ikke ministeren vente to år

denne typen fjerntog. Kravspesifikasjonene til Norske tog er basert på Jernbanedirektoratets oppdragsbeskrivelse, og det har ligget inne et krav om best mulig tilgjengelighet for alle reisende. Ingen togprodusenter leverte tilbud om tog med trinnfri adkomst, og det er en utfordring som ligger i det vi nå har mottatt. Så er det som sagt slik at vi har en pågående prosess, hvor det skal være en endelig designfase, og vi ønsker selvfølgelig å inkludere brukerorganisasjonene i det arbeidet. Men her er det altså lagt størst vekt på muligheten for tilgjengelighet inne i toget, med trinnfrie soner, mens det da ikke er mulig å oppnå trinnfri adkomst, og det ville man uansett ikke oppnådd, fordi perrongene er i veldig varierende høyde, f.eks. på Bergensbanen. Fagerås (SV) [12:29:17]: Det er nå engang slik at hvis man ikke ber om trinnfri adkomst i anbudet, får man det heller ikke. Så jeg mener fortsatt at vi må stoppe dette kjøpet. De brukerne som dette er en en aktuell sak for, sier at de kan vente to år. Derfor undrer det meg hvorfor ikke ministeren kan vente og stoppe kjøpet. Det å stoppe et stoppe et anbud vil selvfølgelig koste masse penger, men jeg mener at gevinsten i dette tilfellet, altså universell utforming de neste 40 årene, er verdt den prisen. Det kunne vært interessant å høre ministerens vurdering av hva en slik stopp ville kostet.

Norge har den samme standardhøyden. Så det å tenke at trinnfri adkomst løser alle utfordringer, er i hvert fall feil, og det er viktig å få med seg i denne debatten. [12:31:06]: Mer enn 16 000 helt vanlige folk har skrevet under på et opprop opprop for et nasjonalt månedskort til 499 kr, sånn at det blir enklere å velge trikk, buss og tog istedenfor bil og fly. Ofte er min erfaring at ministre er mer enn villige til å møte opp og motta langt færre underskrifter enn dette. Vi har spurt samferdselsministeren i flere omganger om han vil møte oss for å motta disse underskriftene, men ministeren har sagt nei. Så mitt spørsmål er: Vil du være villig til å møte meg og motta disse underskriftene?

vi mener at det er et lite treffsikkert tiltak. Etter all sannsynlighet er det ikke lønnsomt, og togselskapene vil ikke tilby nasjonal togbillett uten avtale om inntektskompensasjon fra staten. Det er en betydelig kostnad knyttet til å gjøre en sånn type tiltak. Det betyr ikke at man ikke på et tidspunkt kan velge å gjøre det, men jeg er veldig opptatt av at når vi nå skal lage en ny nasjonal transportplan hvor vi skal avveie ulike interesser, bør vi også finne de mest målrettede tiltakene for å få flest mulig folk om bord i kollektivtrafikken. Det er ikke gitt at det er

Sporveien i Oslo hadde en ganske god prosess med brukerorganisasjonene nettopp for å få de beste løsningene og også kunne kreve det i anbudene. Det er riktig som ministeren sier, at det er ikke bare bare å få trinnfri adkomst, men det man har gjort i Oslo, f.eks., da vi fikk nye trikker som er universelt utformet, og der bl.a. Handikapforbundet var veldig fornøyd med prosessen, er at man har oppgradert stasjonene. Mener ministeren at det er umulig å få universelt utformede i Norge, eller tenker han også at det er mulig f.eks. å oppgradere stasjonene sånn at plattformene kan komme i linje med togene? [12:33:41]: For det første er det veldig hyggelig å høre om erfaringene fra Oslo knyttet til trikken. Det er egentlig akkurat de samme erfaringene som regjeringen og staten har gjort seg knyttet til øvrige togtilbud, altså lokaltog og regiontog. Der har vi lyktes med det. Utfordringen her er at utstyret på fjerntog er annerledes. Det må være mer robust, de togene skal over høyfjellet. Derfor er det en annen type konstruksjon av togene som gjelder.

per i dag fullt ut tilfredsstiller dette kravet. Da skjønner representanten like godt som meg at det er en lang tidshorisont før vi har det på plass. Det må dessuten ses i sammenheng med øvrige utbyggingsplaner, når man f.eks. skal bygge ut intercity og andre traseer.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

for saken): Denne saken er et forslag fra Fremskrittspartiet om en stadfestelse av at utbygging av offentlige veier er et statlig ansvar, at veiene skal bygges uten bompenger, og at ingen bompenger kan brukes til andre samferdselstiltak. Jeg vil takke komiteen for samarbeidet i saken. Senterpartiet er enig i at det er det offentlige som skal ha ansvaret for utbygging av offentlige veier, men det er også så langt vi kan strekke oss i å være så kategoriske som forslagsstillerne ønsker å være. Vi ønsker ikke å forby bruk av bompenger til andre formål som bedrer framkommeligheten for alle som bor i byen. kan sy kle eller ta buss til jobb, vil det bli færre biler på veiene, noe som igjen gir dem som faktisk trenger bilene, bedre plass. Samtidig er det viktig at man utviser moderasjon i bruken av bompenger, slik at bompengene ikke blir en urimelig belastning for den enkelte. Jeg merker meg at Fremskrittspartiet ikke sier noe om hvordan dette skal finansieres, og det er vel kjernen i saken. Byvekstavtalene er allerede en målrettet sentralisering av midlene i Norge, men effekten er at midlene går til konkrete tiltak som bedrer framkommeligheten på en måte som er bra for miljøet og sparer dyrket mark. De reduserer også behovet for motorveiprosjekter som vil legge beslag på enda mer penger. En statlig fullfinansiering av alle veiprosjekter i Norge vil kunne virke svært sentraliserende, da bompengene er med på å avlaste samferdselsbudsjett og tillater flere større utbygginger i hele landet. Det er naturlig at der det bor flest folk, blir det mest behov for nye veiinvesteringer. En ukritisk fullfinansiering vil gjøre det enda vanskeligere å realisere kritiske prosjekter rundt i landet, som Sørfoldtunnelene, vedlikehold av havner og farleder og Kløfta ved Alta. Med dette forslaget ville det blitt enda vanskeligere å sikre god samferdsel i hele landet, og derfor stemmer Senterpartiet imot forslaget.

bompenger som et ledd i å finansiere veiprosjekter og ulike andre prosjekter, og det er Fremskrittspartiet imot, det vet vi. Vi er ikke imot. Vi ønsker å bruke bompenger som virkemiddel for å få bedre vei i Norge, for å få bedre sykkelveier, kollektivtrafikk og byutvikling, men det må gjøres en helhetlig vurdering, og tiltak som bidrar til økt bruk av kollektivtransport, sykkel og gange, må også bidra til økt framkommelighet for bilistene. er vi av den oppfatning at det må vises moderasjon i bruken av bompenger, slik at det ikke blir en urimelig belastning for den enkelte. Regjeringen Solberg tok tak i dette, og det ble bevilget rekordmye til vei og byområder. Utbyggingen av norske veier har aldri tidligere vært så omfattende som den var i de åtte årene Erna Solberg var statsminister og Fremskrittspartiet stort sett hadde samferdselsministeren. Samtidig klarte vi å få etterslepet på riksvei ned fra 2015, for første gang på flere tiår. Solberg-regjeringen gjennomførte også flere tiltak for å redusere bompengeandelen, slik at bompengeandelen gikk ned, mens veiinvesteringene gikk opp. Under regjeringen Stoltenberg var bompengeandelen på 40 pst. I 2019 hadde regjeringen Solberg redusert denne andelen til 28 pst. Jeg vet at i bl.a. representanten Sves hjemfylke ble så å si alle bomstasjoner fjernet før tiden, uten bompenger 2023 tikk å fjerne bomstasjoner og redusere bompengeandelen når det var mulig. Vi ønsker altså økt satsing på samferdsel. Det må først og fremst skje gjennom en offensiv satsing på tiltak som får utslippene

I går var underteikna og Morten Stordalen i Trøndelag. Vi var inne på eit prosjekt på E6 nord for Trondheim, der det er eit digert byggeri. Det er vegar i hytt og pine, og det er midt i ein byggeplass. Der skal altså innbyggjarane i området betale bompengar. Prosjektet er utsett, men dei betalar bompengar på noko dei ikkje får. Til alt overmål gjeld bompengane på det prosjektet eit prosjekt som allereie er bygd, og allereie er ferdig, men som finansierer eit bygg på E6 aust i Trondheim.

Eg skal ikkje gå meir inn på svaret, men problemet er rett og slett at bompengar er vorte eit så stort problem for innbyggjarane og næringslivet at det går utover alle støvelskaft. Det er ikkje sånn at vi ikkje ønskjer eit betre kollektivtilbod. Vi ønskjer det i heile Noreg, men staten burde ha teke eit større ansvar for det.

[12:44:13]: I dag har vi en ord- ning der regjeringen har inngått en avtale med de store byene om at all transportvekst skal tas med kollektiv, sykkel og gange – ikke privatbilisme. Dette kalles nullvekstmålet. er det likevel sånn at de byene som faktisk klarer å redusere biltrafikken, taper penger. For hva skjer når biltrafikken går ned? Jo, man får mindre bompengeinntekter, paradoksalt nok, og med mindre bompengeinntekter får byene mindre penger til å finansiere kollektivtransporten. Akkurat dette skjedde i Bergen i 2016. De innførte en rushtidsavgift som var kjempeeffektiv. Bilkøene ble halvert over natten, men det førte til at byen tapte så mye inntekter at man ikke lenger kunne finansiere Bybanen til Fyllingsdalen. Løsningen ble å sette opp flere bomstasjoner for å finansiere Bybanen, og resultatet ble tidenes største bompengeopprør i 2019. Alt dette kunne vært unngått om man hadde gitt mer støtte til kollektivprosjekter. Derfor mener SV at regjeringen må gjøre det de har lovet i nemlig å sørge for at støtten til de store kollektivprosjektene skal økes til minst 70 pst. Dette har de altså lovet, men det ser ut til at det vil bli utsatt til 2030. Det mener SV er en elendig idé, for vi trenger mer kollektivtransport for å nå klimamålene i 2030. vårt budskap er: Nå må vi få mer penger til kollektivprosjekter. Byene taper penger på å satse på kollektivtransport. Det er på tide at alle er med på klimadugnaden. Regjeringen har snakket om kollektivtransport, men nå er det nok prat. Det er på tide å realisere både klima- og kollektivløfter. Nå håper vi at regjeringen gjør det som de allerede har lovet, og øker til 70 pst. – at de tar 70 pst. av regningen for store kollektivprosjekter.

nok går i litt forskjellige retninger, er i hvordan vi løser det med fylkesveiene. Det er godt kjent at da Stoltenberg II-regjeringen overførte de tidligere riksveiene til fylkene, ble ikke etterslepet akkurat mindre av det. I den perioden satt jeg bl.a. på fylkestinget i det gamle Nord-Trøndelag.

noe av etterslepet rundt omkring i landet har blitt mindre av den grunn. Jeg tror at en er nødt til å ha flere tanker i hodet samtidig. En av de tankene en er nødt til å se på, er bl.a. hvordan en løser dette med at når det er bompenger som er er grepene mange plasser, må en ha lengre nedbetalingstid på de veiene enn det en har i de mer sentraliserte områdene i landet, nettopp for å komme i land med etterslepet, for etterslepet er stort. Mange av veiene har det ikke vært gjort noe med på mange, mange tiår,

Vi er alle enige om at vi skal ha et godt kollektivtilbud, også i de store pressområdene. Samtidig må det også være fylkesveier som er framkommelige, for framkommelighet med de kjøretøyene vi har i dag, er vidt forskjellig fra det jeg nettopp pekte på, som tyskerne brukte for omtrent 80 år siden. Dette er en utfordring, og derfor er det mange plasser hvor en er nødt til å se på bomløsninger, men det må være forskjellig når det gjelder innkrevingstiden. Per i dag er det 15 år. Det er altfor kort tid ute i distriktene fordi

også rundt omkring i distriktene, men jeg tror at vi er nødt til å ha en litt annen type inngang til dette. Det er ikke svart-hvitt. Jeg tror at vi er nødt til å være villige til også å bruke bomløsninger, men på en litt annen måte enn det vi gjør i dag.

Statsråd Jon-Ivar Nygård [12:50:07]: Stortinget har gjennom en årrekke og ved ulike politiske flertall besluttet å utbygge riksveinettet gjennom Stortingets behandling av de årlige statsbudsjettene. Det er en lang praksis i Norge med bompenger som supplerende finansiering utover de offentlige bevilgningene. Dette har bidratt til raskere realisering av mange viktige samferdselsprosjekter. Det er et grunnleggende prinsipp at spørsmålet om bompengeinnkreving skal bygge på lokalpolitiske beslutninger og initiativ, og jeg mener det er viktig at lokale myndigheter fortsatt har en mulighet til å bidra til utvikling av riksveinettet gjennom bruk av bompengefinansiering.

Der ble det åpnet for et mer fleksibelt takstsystem med tids- og miljødifferensiering. I byområdene kan de bompengefinansierte bypakkene ha både finansieringsformål og trafikkregulerende formål. Denne utviklingen har skjedd i tråd med byområdenes ønsker, og dette er viktig for de byområdene som har nullvekst som målsetting, bl.a. gjennom ordningen med byvekstavtaler. Jeg mener det er viktig at lokale myndigheter fortsatt skal ha denne muligheten til å bruke bompengeordningen som et virkemiddel for utvikling av byområdene på kort og lang sikt. Gjennom rammetilskudd til fylkeskommunene og ulike tilskuddsordninger for byområdene gir staten et betydelig statlig bidrag, som kan brukes til investeringer i og drift av kollektivtransport. Staten setter ikke som vilkår at byområdene som får statlig tilskudd, skal ha bompengefinansierte bypakker, men det er imidlertid et faktum at slike bypakker både bidrar med økt finansieringsevne og virker restriktivt mot biltrafikk. Det ble for flere år siden åpnet for at bompengeinntekter også kan benyttes til drift av kollektivtransport, og det er fortsatt strenge kriterier for den typen bruk. Jeg mener at det er viktig at lokale myndigheter også framover skal kunne innrette bypakkene slik at det er mulig å finansiere investeringer i og drift av kollektivtransport med bompenger, gitt at det oppfyller de kriteriene som er satt. Så var representanten Sve innom et prosjekt. Jeg antar at det er Ranheim–Værnes han snakker om, men jeg er ikke helt sikker. I så fall er det et prosjekt i regi av Nye veier, og der ble det fremmet en bompengeproposisjon av en regjering der Fremskrittspartiet hadde statsråden. Det prosjektet må han i så fall ta et betydelig medansvar for, for modellen er jo slik at Nye veier beslutter selv, med sitt selskapsstyre, hvordan man skal ha framdrift på prosjektene. Stortinget i sin tid har ønsket med det selskapet.

utfordringane som er innan samferdsel bør ein ta fatt i når ein er samferdselsminister. Men det var ikkje det eg skulle stille spørsmål om. I vårt forslag punkt tre har vi eit område som går på statleg medfinansiering av kollektivprosjekt og andre prosjekt,

[12:54:25]: Det er jo slik det norske systemet fungerer: Vi finansierer fylkeskommunene med rammefinansiering. Likevel mener vi det er best at fylkeskommunene selv gjør sine prioriteringer og sine valg. Dersom de ønsker å satse på billigere kollektivtransport, kan de gjøre det. Det er også slik at i de fylkeskommunene som har store byer, og hvor det er byvekstavtaler, er staten inne med enda mer penger, bl.a. penger til å redusere prisene på kollektivtransport.

Statsråd Jon-Ivar Nygård [12:56:12]: Det er sånn i dag at vi er inne i tilskuddsmodeller hvor det ikke er et uttrykkelig krav om at det må være bompengefinansiering. Den ordningen vi har som bl.a. Bodø og noen flere byer er aktuelle for, er basert på den typen tilnærming, så det er ikke nyvinnende sånn sett. Samtidig er det riktig, som jeg sa på talerstolen i stad, når man har bypakker, og man også har bompenger i dem, vil det være bilrestriktive tiltak. Disse byene vil også måtte forplikte seg til nullvekst. Derfor er det et viktig grep som veldig mange velger å bruke.

[12:57:00]: Jeg er en smule be- kymret – bekymret på vegne av framtidens kollektivtransport og framtidens bypakker og byvekstavtaler. Vi vet at bedre kollektivtrafikk er helt avgjørende for å nå klimamålene våre. Derfor var det trist å lese anbefalingene til transportetatene som kom på dette området like før påske. De anbefaler å kutte i bevilgningene til byvekstavtalene i Tromsø, Kristiansand, Buskerudbyen, Nedre Glomma og Grenland, og de anbefaler en nedskalering av planene om tilskudd til kollektiv til de minste byområdene. Jeg mener vi hadde trengt en ny anbefaling om kollektivtransportsatsing som faktisk gjør at vi når klimamålene våre. Er ministeren enig med meg i det, og vil ministeren, som transportetatene, kutte i byvekstavtalene, eller vil han ikke? [12:58:01]: Jeg skjønner selvfølgelig at det er interessant å utfordre oss på de innspillene som har kommet i Nasjonal transportplan, men la meg i hvert fall først minne om at det er en del av prosessen. De svarer opp ut fra samfunnsøkonomisk nytte, gitt de ressursene eller teoretiske rammene som de får seg forelagt. Så har vi også bedt om ytterligere tilbakemeldinger knyttet til hvordan vi skal kunne følge opp klimamålene våre. Derfor er kollektivtrafikk et veldig viktig element inn i denne NTP-prosessen, men det vil ikke stå alene. Det å nå klimamål samlet sett vil være svært viktig for regjeringen når vi skal legge fram en ny nasjonal transportplan. Kollektivtrafikk er viktig, og byvekst er viktig, men vi har ennå ikke gått inn i detaljene på det. Nå har vi dette ute på høring, og det skal være en ekte demokratisk prosess, hvor fylkeskommunene og de store byene faktisk får uttale seg om hva de mener om det som nå foreligger fra våre etater.

Skjelstad (V) [12:59:13]: Kollektivtrafikk er selvfølgelig viktig rundt pressområdene og også i andre deler av landet, men det er ikke i alle deler av landet man har så store muligheter rundt det, og da havner man fort på fylkesveiene.

Vil statsråden være villig til å se på om det kan være en annen type regelverk på det – der det ikke er så stor trafikkbelastning, men der det selvfølgelig blir en vesentlig høyere belastning på bilistene eller innbyggerne

avhenger av lokalpolitiske valg og handlinger lokalt. Det må være et lokalt initiativ for å gjennomføre bompengeprosjekter, og da må de lokale partene ta hensyn til belastninger i prosjektene hvor store belastninger det blir for innbyggerne i området, og hvordan man ser på finansieringsevnen. Så er det vi her som til slutt tar stilling til proposisjonene. Vi har ingen umiddelbare planer om å endre på hvordan vi innretter bompengepakker mellom by og distrikt, men det er allerede noen forskjeller i dag, som jeg har vært inne på i mitt innlegg.

juni 2023 Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås og Kirsti Bergstø om å ta vare på veiene vi har (Innst. 374

på veiene våre generelt. Jeg skal snakke for begge to, da min dyktige kollega Kirsti Leirtrø dessverre ikke har mulighet til å være her i dag. Det som er

som er så langstrakt som det Norge er, med både fjord og fjell, er det egentlig ganske fascinerende hvordan vi har klart å bygge opp det flotte veinettet både på riksvei og på fylkesvei. Da må vi selvfølgelig ta vare på de verdiene, den veikapitalen vi har. Det handler om at folk skal komme seg på jobb, at familier skal kunne leve hverdagsliv, og ikke minst at industrien og næringslivet skal ha god infrastruktur. Da må vedlikeholdet være en av våre hovedoppgaver i en moderne transportpolitikk. Derfor er det så gledelig at vi i denne saken har hatt et godt samarbeid i komiteen, og vi har fått samlet oss om noen viktige, viktige prinsipper som vil være med og gi en tydelig retning for transport- og infrastrukturpolitikken framover. Vi merker oss den klare intensjonen med disse forslagene, om at vedlikehold må prioriteres høyere, og det gis et tydelig signal her fra komiteen om at det arbeidet vil bli en del av den kommende nasjonale transportplanen.

jeg skal tale litt på vegne av regjeringspartiene, er det slik at vi har en tydelig formulering i Hurdalsplattformen. Den dreier seg om nettopp vedlikeholdsprogrammer, så vel på riksvei som at vi skal ha et vedlikeholdsprogram for fylkesveiene som skal utformes i lag med fylkeskommunene.

Til slutt: Vi var i Agder, i presidentens hjemfylke. Vi besøkte GE i Lindesnes. Det investeres nå mer i fastlandsindustrien enn noen gang. Vi trenger industriveier, og fylkesveinettet er en del av dem.

[13:05:51]: Fylkesveiene er viktige hverdagsveier for arbeidstakere og familier og viktige industri- og næringsveier for verdiskaping i hele landet. Vi har altså mer fylkesvei enn man trenger for å kjøre rundt ekvator – det er ca. 44 000 kilometer fylkesvei i Norge.

Det som ikke var så smart, var at det ikke fulgte noen spesiell ekstra finansiering med dette. Nå ser vi av regnskapene for fylkeskommunene at Viken har

og faktisk prioritere vedlikehold og drift av sine veier, så får vi heller ta diskusjonen om hvorvidt det er en hensiktsmessig inndeling, når vi kommer til NTP. Det vi er enige om, er at dette er noe som en faktisk må prioritere høyere. Jeg kan jo si at mens jeg satt på plassen min, fikk jeg en tekstmelding fra Viken fylkeskommune som kunne opplyse om at de skulle ha veiarbeid utenfor huset mitt og oppgradere rekkverket i løpet av juni – så det skjer jo noe rundt omkring, og det er bra. bra. Uansett vet vi at fylkesveiene har fått et stort etterslep, og det ble også påpekt ganske kraftig fra Riksrevisjonen så sent som i går at det er et etterslep som er for stort. Det må vi finne en måte å gjøre noe med på. Vi er enig med et bredt flertall her om at det er viktig faktisk å få en helhetlig og forpliktende plan for å redusere etterslepet på riksveier og fylkesveier, i samarbeid med fylkeskommunene, og at det blir en del av Nasjonal transportplan.

store kostnader i form av slitasje på køyretøya våre, på utstyr, forseinkingar i leveransar og mange trafikkulykker. Satsing på drift og vedlikehald av det vegnettet vi har, fører kanskje ikkje med seg glamorøs snorklipping, kakeeting eller korpsmusikk, men det er minst like viktig. Tek vi ikkje vare på det vi har i dag, aukar kostnadene dersom vi skal ta det igjen som etterslep. Vi veit òg at dei klimaendringane som vi no begynner å sjå konsekvensane av

for fylkeskommunane. Det er klart at det blir færre tekstmeldingar til representanten Helleland og oss andre om at det skjer vedlikehaldsarbeid, dersom ikkje fylka har dei økonomiske musklane til å ta vare på infrastrukturen sin.

Når eg høyrer på debatten rundt trafikktrygging og vedlikehald og vi diskuterer det dramatiske fjoråret med 118 drepne i trafikken, dreier alt seg om at ein skal ta det igjen, og ein må ta det i NTP. Det er i NTP det skal skje.

sette stempelet vårt på, peise gjennom i komiteen og gje ei bestilling til regjeringa om fortgang før NTP og for å få gjort noko med vegbanar som står for nesten 30 pst. av dødsulykkene

Dårlige veier og glatt vinterføre medfører rundt 30 dødsulykker i Norge hvert eneste år. Det at veistandard medvirker til så mange dødsulykker hvert år, er uakseptabelt, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Nok en gang føler jeg behov for å gjenta mitt budskap fra Stortingets talerstol: Vi er nødt til å vri de store summene

og heller utbedret eksisterende vei og sørget for mer trafikksikre veier, ville en jo fått mye, mye mer igjen for pengene, samtidig som det er det rette å gjøre for miljøet. Når det brukes så store summer på gigantiske motorveier, betyr det også mindre penger igjen til f.eks. rassikring og til å ta vare på de veiene vi har, som jo er det viktigste for folks hverdag. Farlige strekninger som kan medføre konflikt mellom myke og harde trafikanter, er viktig å utbedre, og etterslepet på vedlikehold vokser og vokser for hver eneste dag. dag. Desto viktigere er det å ta vare på og utbedre de veiene vi har, framfor å bygge nye motorveier. Det betyr mer penger til flere veier i hele landet som vi er så glad i. i. Likevel prioriteres altså utbygging av svære og dyre firefelts motorveier med 110 km/t på strekninger der to- og trefeltsvei med midtdeler og 90 km/t hadde vært tilstrekkelig. Det koster å vedlikeholde, men det er mye dyrere å la være. Jo lenger en venter på vedlikehold – dette vet alle som har et hus – desto større blir regningen. Det er en stor samfunnsøkonomisk gevinst ved å vedlikeholde infrastrukturen. Det er tverrpolitisk enighet om at det trengs mer penger til vedlikehold, men fortsatt er det lite som skjer. Det trengs en regel som forplikter som forplikter politikerne til å bruke tilstrekkelige midler hvert år på å redusere vedlikeholdsetterslepet til et fornuftig nivå. Det er på tide at det blir minst like populært å klippe en snor for å ta vare på eksisterende veier som det er for å åpne for å åpne nye, kostnadsoverskridende veiprosjekter. Til representanten Helleland: Jeg håper det ikke blir en nasjonal ønskedrømplan.

Det er sånn at mye av det næringslivet vi skal bygge opp framover, vil komme ute i distriktene, gjerne i tilknytning til en fylkesvei.

langt høyere enn for de andre – for det er ikke gul midtstripe, det er smalt, og det er dårlig. Komiteen var nylig i Agder. Jeg ble i grunnen imponert over fylkesveiene der i forhold til både min del av landet og nordover og Vestlandet. Det må jeg få lov til å si. Hadde det vært så pass gode fylkesveier i resten av landet, tror jeg at jeg skulle vært fornøyd.

Det er i hvert fall et positivt trekk i dette, for det kan gjøre det enklere å sammenfatte hvordan vi gjør det, og hvordan vi bygger og vedlikeholder fylkesveiene framover. Det merkverdige når en tenker på dette, og i en litt større sammenheng, er: Hvor mange hull i veiene kunne vi ikke ha fylt igjen hvis vi ikke hadde kjørt regjeringens reverseringspolitikk? Det hadde blitt mange meter med vedlikehold av vei.

[13:21:32]: Innenfor veipolitikken er det å ta vare på de veiene vi har, noe av det aller viktigste vi kan gjøre. Jeg er glad for at representanter fra Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet har fremmet representantforslag om dette, og at de også mener det er viktig å ta vare på veiene vi har. Regjeringspartiene har i sin politiske plattform, Hurdalsplattformen, sagt at vi skal utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på riksveier og fylkesveier i samarbeid med fylkeskommunene. Jeg er fornøyd med at et stort flertall i transport- og kommunikasjonskomiteen stiller seg bak disse punktene i forslaget til vedtak i sak nr. 10. Som jeg skriver i mine brev til komiteen i sakene, er vi allerede godt i gang de vil etter planen inngå i kommende stortingsmelding om Nasjonal transportplan, som regjeringen har besluttet å legge fram våren 2024. At en nesten samlet komité stiller seg bak dette vedtaket, lover godt for videre prioritering av vedlikehold, fornyelse, oppgradering og mindre investeringer i veiinfrastrukturen rundt omkring i det ganske land i årene som kommer. om de mange små tiltakene som ikke har egen budsjettomtale, som ikke, som flere var inne på, skaper de store overskriftene, og hvor det kanskje ikke klippes noen snor når de er ferdige, men som i sum er nødvendige for å kunne ta igjen vedlikeholdsetterslep og gi folk en bedre og tryggere vei. Denne regjeringen har tydelig prioritert drift og vedlikehold sist ved å øke bevilgningene til drift og vedlikehold med 1,2 mrd. kr i forslaget til revidert statsbudsjett. Det var allerede økt med 1 mrd. kr i det opprinnelige budsjettet. Det er et veldig tydelig signal om at vi må ta vare på veiene vi har. Med forslaget vil Statens vegvesen kunne utføre betydelig mer vedlikehold i 2023 enn det som i utgangspunktet var planlagt. Samlet sett er vi nært et nivå der vi vil kunne forhindre nytt forfall på norske riksveier i år. Det er det verdt å merke seg. Jeg er opptatt av at vi må ha et godt kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet fram mot Nasjonal transportplan. Når det gjelder fylkesveinettet, har Samferdselsdepartementet gitt Statens vegvesen i oppdrag å koordinere en kartlegging av tilstanden på fylkesveinet tet i samarbeid med fylkeskommunene. Jeg vil understreke betydningen av samarbeid med fylkeskommunene, som etter regionreformen fra 2020 har en egen organisasjon som forvalter fylkesveinettet. Oppsummert: Det er ikke slik som noen forsøker å hevde, at alt skal skje i forbindelse med NTP. I NTP-en skal det prioriteres, men vi gjør selvfølgelig tiltak hele tiden, som f.eks. den tunge prioriteringen av drift og vedlikehold i revidert nasjonalbudsjett.

de fleste i denne salen er enige om – og det er regjeringens politikk. Likevel, å gå derfra til nå, over bordet, å si at det vil være en øremerket tilskuddsordning, er å gå for langt. Jeg tror på lokaldemokratiet, jeg tror at fylkeskommunene er best i stand til å gjøre sine prioriteringer, både mellom sektorer og når det gjelder hvilke veistrekninger de skal prioritere. Det er et poeng at vi skal lage en slik plan sammen med fylkeskommunene, og det er et poeng at fylkeskommunene skal forplikte seg til noe, men det må være hva de spiller inn,

Prinsipielt sett er jeg tilhenger av lokaldemokratiet, jeg er tilhenger av at vi har folkevalgte organer som gjør sine egne prioriteringer. Jeg har også tillit til at fylkespolitikere, enten de har den ene eller den andre politiske hatten, er i stand til å gjøre riktige valg på vegne av sine innbyggere. Det må vi kunne legge til grunn når vi tror på lokaldemokratiet, og det gjør i hvert fall jeg. Hvilke tanker representanten Sve har om det, vet ikke jeg, men han har vært fylkespolitiker i mange år, så jeg antar at han også mener at fylkespolitikken er viktig, og at fylkespolitikerne bør ta egne beslutninger.

har tilskuddsmodeller som må matches med lokal finansiering – det er én måte å tenke på. Det finnes vanlig rammefinansiering, det finnes direkte øremerking. Poenget er at når man samhandler med fylkeskommunen om å lage en forpliktende plan, må begge parter forplikte seg

I går kom Riksrevi- sjonens ganske nedslående rapport. Dårlige veier og vinterglatt asfalt fører til rundt 30 dødsulykker i Norge hvert år. Jeg har lyst til å be om ministerens kommentar. Har han gjort seg noen tanker om de politiske konsekvensene av denne rapporten? Hvis han tenker at rapporten skal ha konsekvenser, hvordan vil han vise politisk handlekraft i sakens anledning? Jon-Ivar Nygård [13:30:16]: Jeg er glad for å kunne meddele at vi allerede gjennom revidert nasjonalbudsjett har vist handlekraft. Vi har styrket drifts- og vedlikeholdsbudsjettet med 1,2 mrd. kr, i tillegg til den snaue milliarden vi styrket med i det opprinnelige budsjettet. Det er til sammen en veldig kraftfull satsing på drift og vedlikehold

selvfølgelig et krevende og langsiktig arbeid. Det har vært store reformer og omveltninger innenfor sektoren, men Statens vegvesen viser i sine medieuttalelser til at de er godt i gang med å følge opp en rekke av de tiltakene Riksrevisjonen anbefaler, og det som Riksrevisjonen påpeker. Så jeg er ganske sikker på at vi gjennom det Riksrevisjonen nå har kommet med, får bidrag til konkret forbedringsarbeid som skal ta oss i riktig retning.

Så kan man ikke det, man må vente på NTP. Man trenger bare si: Ja, vi er enig, vi vil komme tilbake til det, istedenfor bare å avvise forslaget, som man egentlig gjør

nettopp fordi vi mener alvor når vi vil satse på fylkesveiene. Vi mener alvor når vi ønsker å få sikrere veier. Jeg tror at de som bruker veiene, ikke er opptatt av hvem som er veieier. Det er kun denne salen og og regjeringer som pleier å være opptatt av hvem som eier veien. Den som kjører på veien, eier varen. Jeg kjenner ingen som bryr seg om hvem som eier veien, men jeg kjenner veldig mange som har meninger om veiene

Det er bra å se at vi er i ferd med å utvikle en ny, felles forståelse av hva vi skal prioritere høyere, nemlig vedlikehold, å ta vare på de veiene vi har. Det VG på lederplass også påpekte det 20. mai, i forbindelse med regjeringen og samferdselsminister Nygårds framlegg av samferdselsdelen «Grønt lys for mer veiarbeid», skrev VG, med henvisning til 1 200 mill. kr som Arbeiderparti–Senterparti-regjeringen har foreslått og ønsker å få tilslutning til når Stortinget skal vedta RNB før vi går fra hverandre før sommeren. Derfor Derfor blir det litt rart å høre på representanten Stordalen fra Fremskrittspartiet, som både syntes ting var trasig, og var lei seg. Kjører man rundt på veiene nå, vil man oppdage at det allerede skjer veldig mye vedlikeholdsarbeid og utbedringer. Selv var jeg i Trysil i går, en kommune som ligger inn mot Sverige. Jeg kjørte til en oppvekstkonferanse. På vei inn igjen til Stortinget opplevde jeg flere ganger å se gule og røde skilt med 50-sone, fordi vi driver med utbedring og vedlikehold. Her skjer det saker og ting hver dag for dem som er ute og reiser i hele landet vårt. vårt. Det er et annet punkt man er i ferd med å få gjennomslag for, opplever jeg, og det er forståelsen for at vi også må tenke på fastlandsindustrien vår og næringslivet rundt om i Fastlands-Norge når vi prioriterer hva vi skal gjøre. I nettopp prioriteringsoppdraget som nå lig ger til grunn for den kommende nasjonale transportplanen, konkluderer etatene med at at industriens behov for tilkobling har vært lavt prioritert de siste årene. Dagens regjering har et klart mål.

av industri, infrastruktur og hva vi skal prioritere. Akkurat som de som har overtatt en gård, skal overlate den i bedre stand til neste generasjon, må i hvert fall vi, som har ansvar for de eksisterende veiene, overlate dem i like god like god eller bedre stand til neste politiske generasjon. Geir Adelsten Iversen Jeg har sittet og fulgt litt med på debatten,

Da begynner jeg å lure lite grann på hvordan det kan stemme, når man ikke vil styrke fylkeskommunene med penger, slik at de blir satt i stand til å få gjort noe med det.

Vi hadde i går en framlegging om hvilken effekt regionreformen har hatt for fylkeskommunene og for Vegvesenet, med tanke på hvordan man fikk brukt pengene sine. Den var nedslående.

Det er litt rart at ingen spør seg: Hvorfor er det blitt galt? Man bruker mer penger, men man klarer ikke å få mer utført. jeg bare lyst til å si at jeg fikk også en melding på telefonen, og det var om masse unger som skulle på turnstevne, men fergen var innstilt.

ta jobben med å tette hol, leggje asfalt, byggje ferjekaiar, ordne tunnelar og det som skal til for at både næringsliv og ikkje minst innbyggjarar skal få ein trygg, god og farbar veg. Senterpartiet og Arbeidarpartiet i regjering er opptekne av dette, vi skal jobbe med saka vidare, og så kjem vi tilbake med eit godt budsjett og gode

Nylig gikk det et skremmende ras like ved hjemstedet mitt. En dame som gikk på tur med hunden sin, ble svært hardt skadet da store kampesteiner raste ned fjellsiden på Vikten i Lofoten. Samtidig var jeg på befaring i Vaksdal, en av de mest rasutsatte strekningene i hele Norge. De siste 30 årene har det gått 250 ras her, og 43 mennesker har mistet livet på denne dødsveien. Veiene vi bygger i landet vårt, bestemmes ikke ut fra om de kan redde liv eller hindre ras. Det er innsparte minutter det handler om. Under regjeringen Solberg og Fremskrittspartiets ulike samferdselsministre var det én ting som rådet i samferdselspolitikken: Det skulle bygges rådyre motorveier, helst i 110 km/t, mens livsviktig rassikring og fylkesveiene ble stemoderlig behandlet. At denne prioriteringen skulle fortsette under en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, forundrer meg, for med dagens veiprioriteringer skulle man jo tro at Fremskrittspartiet Regjeringen har ikke gjort et eneste forsøk på å bygge billigere eller tryggere, f.eks. ved å gjøre noen av disse firefelts motorveiene mer miljøvennlige. To- og trefeltsveier er fullgode alternativer og ville åpenbart medført mer vei for pengene. Statsråd Nygård bruker altså mange hundre millioner bare på å planlegge miljøfiendtlige motorveier – som ikke engang er vedtatt. Et eksempel er Hordfast, hvor det skal bygges en lang bru og vei gjennom myr og regnskog – for ikke å snakke om at dette vil medføre enorme utslipp. Ingenting tyder på at regjeringen er i ferd med å snu denne utviklingen, så mens innbyggere i dag lever i reell frykt og fare for ras og skred på veien der de ferdes, der de pendler og kjører unger til barnehage og skole, er det motorveigigantomanien som råder. I dag styres veimyndighetene etter hvilket prosjekt som gir mest nytte for samfunnet, men det er et alvorlig problem med metodene som brukes for å anslå samfunnsnytte. For hva er det egentlig som tillegges størst verdi? Jo, det er å spare minutter,

[13:46:40]: Etter at jeg kom inn hit til Oslo, inn til Tigerstaden, har jeg lært meg et nytt ord, og det er «narrativ». Jeg tror det betyr at man forvrenger virkeligheten. Når vi er på komitéreise, har representanten Sve og jeg en fast replikkveksling hver gang vi møter på gravemaskiner og dumpere langs veien, hvor jeg sier at her er det full aktivitet,

Jeg laget en oversikt for Vestfold og Telemark over nye prosjekter som nå kan gjennomføres og startes på grunn av revidert. Jeg måtte ned på skriftstørrelse 11 for å få alt inn på et A4-ark. Så det å komme og si at det ikke skjer noe, og at vi venter, er et narrativ – det nye ordet for meg, i hvert fall. Vi må fokusere på etterslepet, vi må fokusere på å fortsette arbeidet, for det er mye som skal gjøres, men det er altså ikke korrekt at verken regjeringen eller vi i posisjonen her på Stortinget satser på vedlikehold og drift.

drift og vedlikehold, og som takk for at vi sørget for at det var arbeid til deres medlemmer. Det må bety noe. Det betyr at vi ikke venter. Det betyr at det skjer noe. Morten Stordalen

med et så dårlig budsjett som det som i utgangspunktet ligger der. Saka dreiar seg om eit statleg vedlikehaldsprogram for fylkesvegnettet. Det er interessant å diskutere det meste,

Arbeiderparti–Senterparti-regjeringen har fått blomster av entreprenørene selv. Det er ikke fordi entreprenørene nødvendigvis sitter på noe mer blomster enn andre, men det er fordi de er virkelig takknemlig for at vi prioriterer vedlikehold og ser anleggsnæringen.

bl.a. på den broen i Vestland som har kostet mangfoldige milliarder kroner. Vi har vært dønn tydelig fra første dag med Hurdalserklæringen: Vi skal sørge for at norske entreprenører, mindre og mellomstore selskaper, også kan være med og ta del i de pengene som brukes på infrastrukturen vår. Det er vi jaggu i ferd med å lykkes med. Til det med fylkeskommunens kjerneoppgaver:

Nå er vi i ferd med å rette opp dette sånn at det skal bli mindre av hull i veiene framover – sånn som vi gjør det på riksveiene. Der blir det, for å være helt ærlig, et godt asfaltår

fram, det er et nytt steg fram, og noe som vi er veldig glade for. Tusen takk for en god debatt – men der kom Sve tilbake med en replikk. Jeg kommer ikke til å kommentere mer til ham. Men husk på det: Entreprenørene er glade, og de gir oss blomster.

Stortinget med å løyve midlar slik at dei kan ta att etterslep på ein fornuftig og god måte. Trond [13:59:25]: Det er fredag etter- middag, og jeg hadde tenkt å la det bli med det, men når representanten Sandtrøen benytter saksordførerprivilegiet sitt til å slenge rundt seg med unøyaktigheter, påstander som overhodet ikke kan dokumenteres, og ideologisk svada, må en faktisk ta ordet. Han hevder at vi ikke har prioritert fylkesveier, og at en måtte velge mellom hull i tennene og hull i veien. Hvis en går inn i Teknisk beregningsutvalgs oversikter over fylkeskommunal økonomi, den har vært god de siste årene, uavhengig av hvem som har styrt. Representanten Sandtrøen prøver – for å bruke ordet til Blikra – å skape et narrativ om at nå er det gull og grønne skoger, fordi Sandtrøen har kommet i førersetet. Velgerne ser det ikke helt sånn. Det er valg til høsten. Jeg tror det som som har blitt sagt fra både representanten Sve og meg selv når det gjelder fylkeskommunal økonomi, viser at det er et handlingsrom i fylkene. Jeg håper at vi som transportkomité kan bidra til at fylkene også tar det ansvaret de har, og prioriterer vedlikehold av fylkesveier. Det er det denne saken handler om, ikke fortellingen fra representanten Sandtrøen som faller på sin egen urimelighet, og som er stikk i strid med det regjeringen – hans egen regjering – selv har hevdet om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene.

Stortinget er da klar til å gå til votering. Presidenten opplyser om at det er en særdeles lang og krevende votering i dag. Det fine er at vi ikke trenger mobiltelefonen for å stemme, så den kan dere legge vekk

Forslag nr. 75 er innlevert etter fristen, jf. forretningsordenen § 40 første ledd. Presidenten har grunn til å tro at det foreligger et flertall for forslaget, og vil dermed likevel ta det opp til votering, jf. forretningsordenen § 40 første ledd siste punktum.

følgende v e d t a k : Dokument 8:213 S (2022–2023) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård og Kari Elisabeth Kaski om erfaringer med skolelekser til erstatning for hjemmelekser – vedtas ikke.

nr. 270/2022 av 23. september 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/1151 om bruk av digitale verktøy og prosesser i selskapsretten (digitaliseringsdirektivet). V o t e r i n

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lan Marie Nguyen Berg, Kristoffer Robin Haug og Rasmus Hansson om bedre og billigere kollektivtilbud til alle – vedtas ikke.